Dragica (SDP)** Dobar dan. Predlažem da i danas radimo bez stanke s obzirom na količinu prijedloga zakona koje moramo odraditi.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Želi. Zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava gospodin Božidar Štubelj. potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava već je ranije najavilo da će donijeti zakon koji će izmijeniti postojeću regulativu zaštite na radu. Postojeći sustav zaštite na radu uspostavljen je 1996. godine kada je Republika Hrvatska pronašla način na koji će zaštiti ostatke vrlo razvijenog sustava zaštite na radu bivše države. Promjene načina proizvodnje, strukture hrvatske privrede te priznavanje prava stečevine Europske unije sustav zaštite na radu u Hrvatskoj reguliran je sa 7 značajnih izmjena i dopuna te čak 48 provedbenih propisa. Iako je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava početkom srpnja prezentiralo novi prijedlog zakona koji je dostupan na internetskim stranicama rasprava mrms.hr nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima kojima područje zaštite na radu predstavlja primarni interes odlučeno je da će se modernizacija područja zaštite na radu obaviti u dvije faze. U prvoj fazi čiji rezultat se trenutno nalazi pred vama rješava se manja neusklađenost sa Direktivom Vijeća 92/85 EEZ o provođenju poticanja mjera za poboljšavanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili dojile na radnom mjestu, a koje se Republika Hrvatska u svojim pregovaračkim stajalištima za poglavlje 19.obvezala uskladiti prije pristupanja i punopravnog članstva Budući da puna primjena zakona o procjeni učinaka propisa zahtijeva dodatno vrijeme za provedbu donošenja novog zakona predviđeno je ako je predviđeno za drugi kvartal 2013. godine za potrebe prethodne procjene propisa i područja zaštite na radu dovršena je … projekt zdravlje i zaštita na radu u skladu kojeg je metodološki razrađen postupak procjene učinaka propisana na području zaštite na radu. Intenzivnije konzultacije sa zainteresiranom javnošću, interesnim grupama i stručnjacima po svim zakonom zakonom propisanim fazama započet će već u siječnju 2013. godine kako bi novi prijedlog zakona mogao stupiti na snagu 1.srpnja 2013. kada Republika Hrvatska pristupa Europskoj uniji. Prijedlogom koji je pred vama propisuju se obveze poslodavaca da prilagodbom uvjeta rada, mjesta rada, radnog vremena i promjenom poslova zaštita zaštiti zdravlje i sigurnost trudnica i radnica koje su rodile i dojilje. Obzirom da su ove obveze poslodavaca ograničenog vremenskog trajanja zbog njih se ne smije umanjivati plaća trudnici i radnici koja je rodila ili doji. Ovaj prijedlog zakona također širi prava maloljetnih radnika budući da poslodavac radi zaštite od opasnosti ili štetnosti jednako kao i za trudnu radnicu, radnicu koja je rodila ili doji obavezan prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena radi uklanjanja opasnosti ili štetnosti za njihovu sigurnost i zdravlje, a ukoliko prilagodbe nisu izvedene odnosno opravdane osigurati druge odgovarajuće poslove, odnosno mjesta rada. Stoga predlažemo Hrvatskom saboru da donese predložene izmjene Zakona o zaštiti na radu. Hvala Hvala lijepa. Žele li predstavnici odnosno izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub HDZ-a i kolegica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, saborske zastupnice i zastupnici. Poštovani predlagatelju. Evo pred nama je Zakon o zaštiti na radu, to je jedan od niza zakona i zakonskih regulativa koja su tijekom godina donošeni kako bi se poboljšali uvjeti rada za sve zaposlene. Međutim, kao što svi mi koji imamo sreću biti roditelji znamo da je usklađivanje zahtjeva naših roditeljskih obveza, posebice majčinstva sa uvjetima na radnom mjestu vrlo teško i uz sve zakonske regulative nažalost vrlo često su majke, trudnice, vrlo često su roditelji diskriminirani. Nekoliko je zakona kojim smo regulirali dakle i diskriminaciju i prava žena, posebice prava zaposlenih žena, majki, rodilja i trudnica. Reguliraju se i nekim od aktima, odnosno i Ustav RH govori jednako tako o tim pravima. Zatim, Zakon o radu govori o tim pravima, pa revidirana Konvencija o zaštiti majčinstva te Europska socijalna povelja. Na osnovu ove Konvencije o zaštiti majčinstva iz '52. godine žena ima pravo na rodiljni dopust na temelju liječničke potvrde, a trajanje dopusta je najmanje 12 najmanje 12 tjedana i uključuje razdoblje nakon poroda. Trajanje obveznog dopusta nakon poroda regulirano je nacionalnim zakonima, a najmanje može trajati 6 tjedana. Zakon o radu RH propisuje da zaposlene žene imaju pravo na rodiljni dopust tijekom trudnoće, poroda i njege djeteta. Dopust se može početi koristiti 45 dana prije predviđenog termina poroda, a može se koristiti do godine dana djetetova života osim u slučaju višestrukih trudnoća kada žena ima pravo na dopust do navršene druge godine djetetovog živoga. Kad se radi o zaposlenim trudnicama Europska socijalna povelja iznosi sljedeće zahtjeve: osiguranje prava na plaćeni rodiljni dopust u trajanju od najmanje 14 tjedana, zabranu otkaza za vrijeme trudnoće ili dopusta, pravo na stanku za dojenje, uređivanje noćnog rada za trudnice, rodilje i dojilje, te zabranu rada trudnica, rodilja i dojilja u uvjetima opasnim po život kao i poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu tih prava. Zakon o radu propisuje da poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, otkazati joj ugovor o radu ili premjestiti je na druge poslove. Zakonodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o ženinoj trudnoći, osim ako ona osobno ne zahtijeva određeno pravo predviđeno zakonom ili nekim drugim propisom o zaštiti trudnica. Trudnica ili dojilja može biti premještena na druge poslove po vlastitom zahtjevu ili po nalogu poslodavca samo ako to dozvoljava njezino zdravstveno stanje i samo ako i ona sama pristane na premještaj. Poslodavac trudnicu i dojilju mora premjestiti na sigurnije poslove ako radi na poslovima koji ugrožavaju njezino zdravlje. Ako dođe do spora ovlašteni je liječnik nadležan ocijeniti premještaj. Zakon o radu dozvoljava ženama da nakon korištenja skraćenog rodiljnog dopusta ili skraćenog rada nastave dojiti dijete u vrijeme stanke za dojenje djeteta. Stanka se u punom radnom vremenu može iskoristiti dva puta dnevno, a žena na nju ima pravo do navršene prve godine djetetovog života. Vrijeme stanke za dojenja ubraja se u radno vrijeme. Uvažene kolegice i kolege, evo još jednim zakonom pokušavamo ozakoniti nešto što bi trebalo biti normalno. Međutim, i unatoč kao što sam rekla svoj dobroj zakonskoj regulativi i poboljšanoj i rodiljnim naknadama koje su, koje je prošla Vlada povećala shvativši da majka koja je kod kuće sa svojim djetetom je najveće blago i za dijete i za nju. Postoji mogućnost da i otac koristi rodiljni dopust. Da li on to može koristiti ili ne to je već stvar njegovog izbora. Trebali bismo se izboriti da i otac osjeti kako je to lijepo boraviti sa svojim djetetom. Međutim, u ovakvoj situaciji kada su sva radna mjesta ili većina barem upitna, kada su plaće vrlo male. Evo vidimo skinuti su i božićnica i regresi i dodaci na plaću. Kako će se majka odlučiti ili otac da koriste puni svoj rodiljni dopust. Kome će ostaviti dijete? Zato je dobro da i u ovom Zakonu o zaštiti na radu je usklađena ova regulativa sa regulativom EU na način da evo poslodavac je obvezan osigurati mjesto i vrijeme za dojenje. Poslodavac je mnogo toga, mnogo toga poslodavac mora. Međutim, kad se radi o ženama i o pravima žena ovdje treba imati još jedan senzibilitet. Svi se doista maloj djeci divimo i kažemo oni su naša budućnost. Ali kad u ulozi poslodavca dođe žena na razgovor za posao sa svojim djetetom koji taj trenutak nije imala gdje ostaviti on naprosto ne želi s njom niti razgovarati. Kako će takav poslodavac poštivati ne samo Zakon o radu, nego kako će poštivat sve ostale regulative koje jesu. Takvog poslodavca trebalo je u medijima navesti punim imenom i nazivom i trebalo ga je kazniti. Trebalo ga je kazniti po svim zakonima i o diskriminaciji i po Zakonu o radu, pa evo ga i po ovom zakonu koji je pred nama. I Ustav govori drugačije, ali međutim još uvijek taj senzibilitet prema majci koja doji, senzibilitet prema djeci, senzibilitet prema roditeljima nije na toj razini. Mi ćemo naravno u HDZ-u podržati donošenje ovog Zakona, jer svaka zakonska regulativa koja je dobra, posebice evo ova koja je usklađena sa zakonskom regulativom EU. I nadamo se da će puno više biti senzibiliteta i da će se puno više poštivati i zakoni i zakonske regulative, ali da ćemo i mi ovdje u Saboru progovoriti upravo o takvim slučajevima imenom i prezimenom. Hvala. Hvala. Klub SDP-a i kolegica Lidija Bagarić. zahvaljujem se gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa evo pred nama je izmjena Zakona o zaštiti na radu koji je donesen 28. lipnja '96. godine i u ovih 15 godina doživio je čak 7 izmjena i dopuna. Višestruke izmjene i dopune uglavnom su se odnosile na usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Iako je zakon u većem dijelu usklađen sa europskim zakonodavstvom još uvijek postoji manja neusklađenost na području antidiskriminacije i jednakih mogućnosti, a što je sastavni dio pregovaračkih stajališta iz Poglavlja 19. – Socijalna politika i zapošljavanje. 2008. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine, a čiji je strateški cilj osigurati uvjete za zdravo radno mjesto, za rad na siguran način i u uvjetima koji ne dovode do oštećenja zdravlja. Naglasak je na prevenciji kroz adekvatnu zaštitu na radu, a važnost prevencije posebno je istaknuta i u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine o kojoj smo imali priliku raspravljati nedavno ovdje u Hrvatskom saboru. A gdje se među prioritetima posebno ističu preventivne aktivnosti. Osnovni ciljevi preventivnog pristupa kroz adekvatnu zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu su smanjenje ozljeda na radu, smanjenje profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom, poboljšanje zdravstvenog stanja radnika a sve to treba dovesti do smanjenja gospodarskog gubitka zbog ozljeda i bolesti povezanih s radom. Obveza zaštite na radu nije omiljena među poslodavcima jer to najčešće smatraju bespotrebnim troškom, a nije omiljena niti među radnicima. Iako je u prošloj godini na radu ozlijeđeno oko 18 tisuća radnika, a 41 osoba nažalost je izgubila život poslodavci nastoje izbjeći troškove, a radnici često nisu svjesni opasnosti pa su ponekad skloni izbjegavati zaštitnu odjeću i ostala sredstva. Ignoriranje zaštite na radu može biti preskupo iz više aspekata. Za radnika postoji opasnost da neadekvatno provedenu zaštitu plati svojim zdravljem ili ne daj Bože životom, za poslodavca koji u slučaju nezgode višestruko gubi, a i za cjelokupno društvo zbog dodatnih opterećenja za zdravstveni i mirovinski sustav kroz povećanje korištenja lijekova, povećanja broja bolovanja i povećanje invalidskih mirovina. Koliko je taj problem važan vidljivo je iz Izvješća o poslovanju HZZO-a za 2011. godinu. Iz toga izvješća je vidljivo da najveći dio naknada čine naknade zbog bolesti i invalidnosti, a koje su iznosile preko milijardu kuna. Zaposlenici su na bolovanju proveli ukupno 15 milijuna dana ili u prosjeku 48 tisuća zaposlenih svaki dan je na bolovanju. Dani bolovanja po osnovi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i 520 dana što je ukupno prosječno 3 150 dnevnih izostanaka, a za što je isplaćeno ukupno 235 milijuna kuna. Prema tome potrebno je dodatno educirati poslodavce kako bi zaštitu na radu shvatili kao investiranje, a ne bespotreban trošak i da je zdrav i zadovoljan radnik znatno produktivniji. Važno je napomenuti da je u pripremi cjelokupna modernizacija područja zaštite na radu kroz izradu novog zakona zato sam i prethodno i spominjala, a što će uslijediti nakon procjene učinka propisa. Predložena izmjena zakona o kojoj danas raspravljamo rješava manju neusklađenost sa usvojenim direktivama, a odnosi se na provođenje poticajnih mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu. Promjene se odnose na obveze poslodavca da prilagodbom uvjeta rada, mjesta rada, radnog vremena i po potrebi posla zaštite zdravlje i sigurnost radnika uz zaštitu visine njihovih primanja. Republika Hrvatska se u pregovorima s EU obvezala da to područje regulira prije punopravnog pristupanja u članstvo. Stanje u RH daleko je od poželjnog, a demografi su nažalost dobro predvidjeli dugogodišnji pad nataliteta. Prema izvješćima ordinacija primarne zdravstvene zaštite žena u prošloj godini bilo je za 15% manje posjeta u svrhu planiranja obitelji u odnosu na prethodnu godinu. U 2011. godini rođeno je oko 41 tisuća djece, što je za 2 tisuće manje nego prošle godine i čak 12 tisuća manje nego '90-e godine. Sveopća kriza i neizvjesna budućnost učinili su svoje pa je svaki ovakav poticaj dobrodošao. Svjesni koliko su zaposlene trudnice ugrožena skupina u ukupnoj populaciji predloženim izmjenama tim se ženama pruža adekvatna zaštita. Obzirom da je u prošloj godini oko 67 tisuća roditelja koristilo različite oblike rodiljnog i roditeljskog dopusta u tom broju udio očeva je oko 2,5% pa možda i ovaj poticaj taj taj udio poveća. Možemo zaključiti da se predložene mjere zakona odnose na skupinu od više od 60 tisuća žena godišnje. A njima s ovim izmjenama osigurava zaštita zdravlja, zaštita zdravlja i potreba njihovog djeteta, zaštita radnog mjesta i zaštita visine primanja. Očekuje se da će ove izmjene zakona doprinijeti većem osjećaju sigurnosti potencijalnih majki, a time barem malo potaknuti njihovu odluku za trudnoćom. Iz svega navedenog klub SDP-a naravno da će podržati ove izmjene zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Klub HDSSB-a i kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Naravno da će i klub HDSSB-a podržati ovaj zakonski Prijedlog o izmjenama Zakona o zaštiti na radu s Konačnim prijedlogom zakona. U svojoj raspravi jednostavno ću se da kažem nastaviti na tijek misli prethodne govornice ovdje, dakle ono što je spomenula a to su demografski trendovi u RH gdje je sam popis stanovništva je ustanovio razliku u broju stanovnika između 2001.i 2011.dakle u razdoblju od 10 godina smo otprilike smanjen je broj stanovnika u RH za više od 250 Prosječan broj živorođene djece u RH je negdje oko 40, 41 tisuća varira iz godine u godinu. Prosječan broj umrlih u RH mortalitet je više od 50 tisuća. Dakle svake godine imamo po tom osnovu smanjenje broja stanovnika za 10 tisuća, dakle pad prirodnog prirasta stanovništva. Jasno da mjere demografske da kažem obnove RH ili u mjere spada i one mjere koje je poduzela bivša Vlada u smislu porodiljnih naknada i svega onoga što je donošeno tada, što je dobro, pohvalno pa i ova mjera spada u neku ruku u taj segment ali ima i nešto drugo. Naime, kada prođe vrijeme trudnoće, vrijeme dojenja dijete i dalje ostaje u obitelji s majkom i što smo u tom razdoblju nakon dojenja učinili ili što može država učiniti? Francuska koja je imala zbog ratova koje je vodila od napoleonovih pa nadalje, dakle veliki demografski pad je analizirajući tu stvar utvrdila da je potrebno majkama i roditeljima omogućiti nakon vremenskog razdoblja dojenja mogućnost da njihovo dijete bude zbrinuto. Pa su uložile novce državne novce iz državnog proračuna u otvaranje jaslica i vrtića svuda svakom djetetu, svakom roditelju koje koje ima dijete bilo je danas je u Francuskoj besplatan i dostupan i jaslice i vrtić. Ne opterećuje ni kućni proračun, a ne opterećuje ni majku ni oca, roditelje, da mogu obavljati neke druge poslove ili zaraditi novac za to dijete i za tu obitelj. Mi kupujemo 150 automobila za tzv. čuvane ili čuvene osobe i to se izdvaja iz proračuna RH i niz drugih stvari i stavki u proračunu RH ima koje kada bi se zbrojile i ostvarila jedna brojka od oko blizu milijardu kuna što nije ni 1% proračuna RH onda bismo ostvarili isto to što je učinila Francuska. Besplatne i dostupne vrtiće svoj djeci u RH kao jednu od mjera demografske obnove. No, vratimo se na sami zakonski prijedlog koji se odnosi na radnice u trudnoći dakle i radnice kako kaže ovdje koje su rodile ili doje dijete. Sva prava dakle sve ono što piše ovdje i na što one ostvaruju prava ovim zakonskim prijedlogom potpisujem. No postavljam pitanje. Što je s radnicama koje se trebaju zaposliti, a trudne su? Što je u odnosu poslodavca prema takvima, prema ženama koje su trudne, a traže posao? A danas za burzi na zavodima za zapošljavanje takvih žena ima oko 200 tisuća, a muškaraca 150 tisuća. Od tih 200 tisuća žena u fertilnoj dobi sasvim je sigurno 150 tisuća. Mislite li da i jedna od njih ili da se ijednoj od njih pruža šansa ukoliko je trudna da nema problematiku sa zapošljavanjem? Dakle to nije obuhvaćeno ovim zakonskim prijedlogom, to ne piše ovdje u zakonu. Regulirano je to i drugim zakonskim aktima ali mi svi znamo dobro da postoji realni stvarni problem u tom segmentu. Zaista postoji. Raspitajmo se, pitajmo. Ima li šanse ili žene koje su trudne a traže posao odustaju već samim saznanjem da su trudne jer znaju da ne mogu proći na tzv. brifinzima, intervjuima i kako se to sve ne zove kada dođu kod poslodavca tražiti posao. Evo to nije regulirano ovim zakonom, možda nekim drugim ali taj stvari realni problem postoji. Netko reče ovdje da treba objaviti registar poslodavaca koji ne poštuju ovaj zakon. evo ja sam se poslužio riječju registar kao oni što govore o braniteljima iako imamo i naših riječi za registar, mislim registar je strana riječ ali smo sve počeli stavljati u nekakve registre pa one porezne dužnike pa Registar branitelja, pa evo registar poslodavaca koji loše posluju i koji se loše odnose prema trudnicama, dojiljama i ostalim. Gospođa Sumrak je to rekla. Dobro, neka i to bude i bude takav, imat ćemo registara vagon. Poslodavci evo i ovdje bivši šef HUP-a, uz uz to što postoji ova problematika prilikom zapošljavanja trudnica, uz to što postoji problematika žena koje su već u radnom odnosu, a trudne su ili doje ili su rodile i koje ovaj zakon europskog formata propisuje, ti naši poslodavci u praksi zaista većim dijelom se upravo u ovom segmentu loše odnose. već postoji, a to je da ne plaćaju mnogi doprinose, zatim da ili ne isplaćuju plaće ili isplaćuju ih sa zaostacima od 5,6 mjeseci ili pak isplaćuju u bonovima plaće, u bonovima, gdje gdje mogu kupiti za te neke bonove. Dakle u Hrvatskoj osim kune kao platežnog sredstva postoje i bonovi nekakvi. Neću reći koje firme i čije, ima ih takvih. takvih. Uz to što poslodavac vrlo često nije i to za zaposlenike koji imaju opasna zanimanja u svezi ozljeđivanja pa čak i gubitka života, vrlo rijetko i osigurava radnika, dakle postoje osiguravajuća društva, postoji naša Croatia koja će u prodaju ali malo se njih odlučuje da uplaćuju životno osiguranje, osiguranje od ozljede na radu kod osiguravajućeg društva. Pa je onda ovo još jedna od problematike, odnosno problem odnosa između poslodavaca i njihovih radnika. Još jedno pitanje svima nama. Zbog čega se ranije ovaj zakon, ako su već postojali pregovori i imamo … sa Europskom unijom nismo ranije primijenili ove akte ove akte ovog zakonskog prijedloga, kada već pristupamo Europskoj uniji, s njima pregovaramo 8 godina, a evo ovaj zakonski prijedlog ulazi pola godine prije našega nadamo se pristupanja Ove zakonske su u Europskoj uniji već odavno, prema tome mi nije jasno da je poglavlje 19. u pitanju da mi nismo to i ranije primijenili ili pak nekome nije odgovaralo da se primijene ove odredbe. U svakom slučaju bolje ikad nego nikad pa zbog toga klub HDSSB-a podupire ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Grubišić je s pravom u ovoj raspravi koju je naravno proširio što je logično, dotaknuo i pitanje izgradnje vrtića, izgradnje vrtića, to je isto tako iznimno važno pitanje. Podsjećam naime na nacionalnu populacijsku politiku koja je ovdje izglasana čini mi se jednoglasno donesena u Hrvatskom saboru gdje se jasno naznačuje tko je zapravo zadužen i kroz provođenje nacionalne politike za izgradnju vrtića. To su uglavnom gradovi, općine, naravno mogu i županije, može dakako i država ali uglavnom je to lokalna uprava. Apsurd s kojim smo se suočavali pa i ja kao predsjednica Vlade da su neke jedinice lokalne samouprave tražile od Vlade da iz proračunske pričuve, konkretno grad Hrvatska Kostajnica prošle godine da iz proračunske pričuve damo novac da bi se platile tete u vrtićima. 700 tisuća kuna smo izdvojili za opstanak vrtića, nažalost čini mi se da to se nije produžila ta praksa, da se nije pronašao novac. Ne znam što je trenutačno sa vrtićem u Hrvatskoj Kostajnici ali je situacija bila kritična. Bilo je takvih drugih primjera. Hoću reći mi do kraja nismo regulirali taj sustav i ako jedan grad ili jedna općina za koju smo odluku donijeli u Hrvatskom saboru da se utemeljuje kao grad ili općina ne može platiti nekoliko teta u vrtiću, nekoliko zaposlenica koje će raditi sa djecom onda se naravno postavlja pitanje kako uopće taj grad ili općina može funkcionirati. I to je pitanje kojim bismo se mi ovdje trebali zabaviti i zato mislim da i ova Vlada treba još jedanput pogledati program gospodarskog oporavka koji smo predložili 2010. godine gdje se među ostalim kao jedna od mjera kroz razdoblje od nekoliko godina predlaže i smanjivanje broja gradova i općina i to je pitanje koje jedanput moramo staviti na dnevni red svi zajedno ako hoćemo uistinu rješavati probleme. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolegice Kosor, nije stvar u smanjivanju iako imamo o administrativno-upravnom preustroju imamo svoje mišljenje i ono je poznato. Nije stvar u smanjivanju broja gradova i općina nego u povećanju broja vrtića, dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj bez obzira na veličinu jedinica lokalne samouprave. Kad već evo spomenuste Kostajnicu pa imamo još i gorih primjera u tom dijelu, Dvor daleko, valjda zakasnio ali htio sam vam reći da mjere nacionalne populacijske politike bilo koja Vlada da ih provodi pa i vaša koja je bila 8 godina su dovele do poraznih rezultata na tome području. Dakle demografski Hrvatska i dalje osiromašuje, demografski ona je zaista stanje je katastrofalno na što ukazuju i i eksperti na tom području. Međutim, malo tko njih sluša pa ni ovaj Sabor ni Vlada ih ne sluša. Kao da će, ne znam kako ljudi uopće očekuju pa i ti poslodavci, tko će biti baza, radna baza, mladi ljudi, tko će raditi u Hrvatskoj za 20,30,50 godina ili ćemo uvoziti radnu snagu i da ne kažem što će se u Hrvatskoj dogoditi za 20, 30 godina dakle jedan mix neću govorit dalje. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I replika broj dva poštovanog zastupnika Đure Popijača. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, kao što ste kolega Grubišiću sami rekli Poglavlje 19. je davno zatvoreno. To znači da je u potpunosti regulativa iz ovog područja u tom momentu bila usklađena. Pa i sam članak 37. zakona je govorio da je poslodavac dužan naročito osigurati zaštitu na radu radnicima, malodobnicima, ženama i radnicima smanjenih radnih sposobnosti itd. I onda se naravno definira da se kolektivnim ugovorom moraju utvrditi poslovi poslovi i odnosi koji reguliraju to područje. I ovaj zakon pored, dakle već ovih utvrđenih kriterija eksplicitno definira trudnice, dojilje i usklađuje ga sa drugim pravnim normama RH. Tako da je to bili riješeno. A druga stvar, evo ne znam zašto se i nisam očekivao da se i vi kolega Grubišić priključujete, evo aktualnoj vlasti koja za sve i svašta optužuje poduzetnike i gospodarstvenike, pa evo i za pad društvenog proizvoda, pa i za ovo i za ono, a vi ih sad naravno i prozivate vjerojatno i za opću diskriminaciju žena, rodilja, trudnica. Ako postoji način da mi zamijenimo te naše poduzetnike, gospodarstvenike za neke druge, pa onda ih učinimo. Ali bojim se da ćemo morati živjeti sa tim i takvima optuženima za sve i svašta pa vjerojatno na kraju će doći do toga da su krivi vjerojatno i za demografske tokove u Hrvatskoj. Mislim da to nije konkretno ni u redu, da moramo zapravo znati tko je sposoban nositi ovo društvo naprijed u budućnost. Hvala. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Popijač, papir sve trpi, na njemu možete štošta napisati kao i zakonski prijedlozi. Na žalost praksa u stvarnosti je sasvim nešto drugo i vi to dobro znate ako se krećete među ljudima, među dakle običnim ljudima, među građanstvom. Onda dobro znate i možda dobivate dopise kao što ih ja dobivam o mnogobrojnim upravo da ne kažem prekršajima i problemima koji upravo nastaju iz tih kako se ono kaže pozitivnih zakonskih propisa. No, što se tiče moje potpore nekakvoj aktualnoj vlasti ja ne znam u čemu vi to vidite kada svakodnevno ste ovdje, ako ste ovdje onda vidite da kao što smo uvijek bili kritični prema vama kada ste bili na vlasti sada smo još kritičniji prema ovoj drugoj strani. Prema tome, nemojte nas oko toga ne trebamo uopće, ne treba biti spora. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na redu su Hrvatski laburisti i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite poštovani zastupniče.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski laburisti – stranka rada podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti na radu s konačnim prijedlogom, ali u svakom slučaju kada je u pitanju zaštita na radu itekako imamo dio svojih razmišljanja, ali i dio iz prakse koji smo danas čuli. I koliko god netko branio poslodavce i stao na stranu poslodavaca mi imamo u Hrvatskoj jednu potpuno drugačiju situaciju kada je u pitanju zaštita na radu koliko god možda imamo i dobre propise, ali praksa nam govori o nečemu sasvim drugome. Jasno da set zakona koji govori o zaštiti trudnim ženama, ženama koje doje ili koje su nema dugo rodile u zakonu je propisano i ovaj dio je određeni napredak kada je u pitanju zaštita tih kategorija radnica. Ali što mi praktično u praksi imamo? Najveći dio žena koji radi na primjer u trgovini u tekstilnoj industriji uz ovako veliku nezaposlenost 350000 nezaposlenih, a veliki broj, preko 50% od njih čine žene one jednostavno nemaju mogućnosti doći do radnog mjesta ili eventualno i ako i zaposle se onda se zaposle na određeno vrijeme, a znademo da da je naša praksa zapošljavanja negdje preko 80% sklapanja ugovora na određeno vrijeme. I onda si postavljamo uopće pitanje kakvu perspektivu te žene imaju ako zatrudne ili eventualno ako su rodile da dođu do posla. Jasno poslodavci služe se i sa onim stvarima kojim se ne bi trebali služiti na način kada žene traže posao onda jasno pitaju i nešto što ne bi trebalo da li su trudne itd. što je nekakav kriterij i na neki način diskriminacija prema prema tim ženama. I jasno da je to nešto što moramo raditi na svijesti da se promijene određene okolnosti kada je u pitanju zapošljavanje žena. Zaštita na radu ona je vrlo bitni čimbenik i u praksi mi imamo nešto sasvim drugo, a to možemo na neki način potkrijepiti i sa činjenicama da imamo jako puno invalida rada, imamo jako puno bolesnih radnika, imamo jako puno bolovanja na koji na neki način i poslodavci prigovaraju da im se stvara određena šteta što ja i razumijem. Ali u kontekstu kad govorimo i kad je u pitanju sredstva koja bi se trebala uložiti u zaštitu radnika to se praktično u praksi ne dešava. I meni je osobno drago da u dijelu se odustalo od određenih promjena ovog Zakona koji je trebao na neki način i išao je u tom smjeru da i sami radnici su morali određenu zaštitu i opremu sebi nabavljati da bi se zaštitili na radu, a ne da to radi poslodavac. I pod motom na neki način da se rastereti ovaj poslodavac. Mislim da mi još daleko smo od tog stupnja razmišljanja i da unutar toga kada govorimo i o tehnološkom napretku naših tvrtki i kad govorimo o uvjetima rada daleko je to od onih zemalja u EU koje su kudikamo na većem nivou. I jasno da uz striktne primjene i obaveze zaštite na radu koje se primjenjuju u tim tvrtkama, bolji uvjeti onda je i bolja slika kada govorimo o invalidima rada, kad govorimo o bolesti radnika i o njihovim bolovanjima što jasno daje efekte u cijelom društvu i to je jedan dio pozitivnog pomaka. Ono što još želim reći kada je u pitanju ovaj zakon iako on u velikom dijelu u svom članku 2. na neki način obvezuje poslodavce da osiguraju dodatnu zaštitu na radu maloljetnicima, radnicama, radnicama koje rade ili doje dijete, kao i onima kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad i neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema posebnim propisima i jasno u tom članku u stavku 4. da je obaveza poslodavca da zaštiti taj dio i stvori uvjete za rad, ali jednostavno mi Hrvatski laburisti smo razmišljanja da ne treba članak 41. brisati jer mislimo da on u nijednom dijelu nije u nekakvoj suprotnosti nego dapače on daje i određenu kategoriju zaštite radnika da radnik sa smanjenom radnom sposobnošću prema posebnom zakonu ne smije obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja njegove preostale radne sposobnosti. Zašto to govorim? prvenstveno zato jer postoji velika nezaposlenost. Ako poslodavac ne može stvoriti određene uvjete rada na određenom radnom mjestu i postoji jedna određena ucjena prema radnicima, a što jasno u dijelu prihvaćanja i njihovih poslova obavljanja pogoršava se njihovo stanje i na neki način iako uz propisanu zakonsku proceduru, znači ako je poslodavac iskoristio sve mogućnosti da bi osigurao tako radno mjesto on može uz zakonsku proceduru proglasiti takve radnike viškom. jasno da uz onaj dio i povećane otpremnine koje mora isplatiti, ali na neki način smatramo da taj članak 41. nema jednostavno potrebe da se briše iz Zakona o zaštiti na radu i da on ne bi trebao biti smetnja vezano sa usklađivanjem sa zakonima EU.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem da će HNS naravno kao kao pretpostavljam i većina ostalih stranaka, odnosno sve ostale stranke u Saboru podržati ovaj zakon jer doista ovaj zakon pokriva jednu temu oko koje ne bi trebalo biti nekih bitnih političkih suprotstavljanja i oko koje bi kao ljudi i kao odgovorne osobe elementi ovog društva trebali imati konsenzus. Radi se o izmjenama i dopunama zakona koji je donesen još '96. godine i tijekom zadnjih nekoliko godina u procesu usklađivanja s pravnom stečevinom EU doživio je određeni broj izmjena. Međutim, činjenica da se ni do danas nije uskladio u cijelosti i da evo jutros imamo na dnevnom redu ove izmjene i dopune koje bi trebale uskladiti naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU do kraja. Radi se o povećanju prava, odnosno reguliranju pozicije majki dojilja na radnom mjestu, stvaranju nekih uvjeta koji bi bili primjereni i koji su u skladu sa pozitivnom praksom koja vlada u europskom društvu. Međutim, jednako kao i kolege uzet ću sebi za pravo da u ime HNS-a proširim malo ovu temu. Složit ću se i sa kolegom Grubišićem koji je spomenuo problem pitanja mreže vrtića i jaslica kao jedne vrste, odnosno temeljnog supporta mladim majkama i mladim obiteljima. Složit ću se i sa kolegom Tušakom koji je djelomično otvorio temu koju imam namjeru otvoriti jutros u ovom Visokom domu. Koje je stvarno stanje u hrvatskom društvu i koja su stvarna prava žena? Kakav je status mladih žena kad je u pitanju ostvarivanje profesionalne karijere i zasnivanje radnog odnosa danas u RH? Stanje je takvo da je to zapravo nacionalna sramota o kojoj svi vrlo oportuno šutimo kao pragmatici i jako rijetko, posebice na ovoj političkoj razini kao što je Hrvatski parlament se otvara meritum stvari. Kad je u pitanju javni sektor naravno kao i u svemu ostalome u javnom sektoru su i tu radnička prava pa tako i prava žena u najvećoj mjeri zaštićena, poštuju se i pozitivni propisi i nekakva praksa koja svjedoči o humanosti, međutim kad je u pitanju privatni sektor tu moramo jednom reći istinu. Ovu zemlju kosi bijela smrt. U svim velikim gradovima, u svim gradovima u urbanim sredinama posebno svake godine više ljudi umire nego što ih se rađa i svi se pitaju zašto je to tako, pokušavaju pronaći razlog u promjenama društvenim promjenama u drukčijim navikama, drukčijoj percepciji života o tome kako mladi ljuti ne žele imati djecu ili ne žele imati više djece. Međutim dio istine leži u činjenici da dio poduzetnika provodi praksu kadrovsku posebice kada je u pitanju ženska radna snaga SSS kojom se izbjegava zasnivanje stalnog radnog odnosa. To je politika nekih jakih kuća u ovoj zemlji, nemojmo se lagati dame i gospodo o kojoj svi šute. SSS posebice u tvrtkama koje po naravi svog poslovanja traže veći udio ženske radne snage sistem je zaposlimo ženu na godinu dana, zaposlimo ženu ponovo na godinu dana pa kada ispucamo zakonski limit koliko puta možemo istu osobu zaposliti na određeno vrijeme onda ćemo naravno otići u bunar koji se zove Zavod za zapošljavanje i zagrabiti novi broj žena kojima smo oduzeli svaku perspektivu u životu i pravo da u neko primjereno doba imanentno postanu majke. I o tome u ime zaštite poduzetništva svi mudro šutimo. A to je prava istina. Tisuće su takvih primjera i tisuće su primjera u kojima mlade žene koje rade u takvim trgovačkim društvima od straha da ne ostanu bez posla i egzistencije ne zasnivaju brak kao željenu instituciju u ovom našem društvu i ne zasnivaju odnosno ne upuštaju se u trudnoću i ne upuštaju se u to u to da postanu majke. i prolaze im godine i mi o tome šutimo i mi tome svjedočimo. Naredne će godine odnosno možda i naredni mjeseci pokazati da li smo kao društvo i kao politika, ukupna politika svi ovdje kompletno koliko nas ima spremni otvoriti to pitanje i spremni stati korekcijama zakona na put takvoj praksi. To je prava istina u kojoj moramo početi glasno govoriti kada je u pitanju pravo mladih žena, pravo majki jel temeljno je pitanje kako će postati majkom ako joj to kao društvo nismo omogućili, ako smo dopustili da bude nezaštićena, ako smo dopustili da netko svoj profit svoj poslovni napredak temelji na takvoj praksi koja je za svaku osudu. Jasno da nikad nećemo stvoriti da nikad nećemo stvoriti idealan pravni sustav niti ćemo ikad napraviti takav sustav zakona s takvim sadržajem da u njemu neće biti rupa. Ali je činjenica da prešutno toleriramo praksu koja čini da nas je svake godine sve manje i koja zapravo rezultirat time da se ne možemo podičiti da smo društvo koje je u cijelosti zaštitilo pravo mladih žena. Bez obzira na to ovaj zakon mi u HNS-u ovu promjenu pozdravljamo i smatramo je apsolutno pozitivnom i kao stranka i kao saborski klub glasat ćemo za ovu točku dnevnog reda. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljeno je 5 replika. Idemo po redu, prva replika i poštovani zastupnik Igor KOlman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, Kolega Baranoviću vaša rasprava a moram reći i rasprava svih vaših prethodnika podsjetila me na jedan stari HNS-ov prijedlog koje mislim da je možda došlo vrijeme da ga oživimo, a radi se o poticajima poslodavcima u vidu poreznih olakšica i na druge načine za otvaranje naravno u skladu sa svim pravilima struke, za otvaranje vrtića u sklopu tvrtki, pogotovo velikih tvrtku koje zapošljavaju puno ljudi. Pa evo mislim da je došao trenutak da takav jedan prijedlog i mi uputimo u saborsku proceduru. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Evo vrlo kratko. Uvaženi kolega KOlman slažem se s vama, a složit ću se sa svakim zastupnikom koji da inicijativu kako da ispravimo ovu anomaliju hrvatskog društva i kako da tim mladim obiteljima damo šansu da normalno funkcioniraju. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan MIlinković. Izvolite poštovani zastupniče. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Baranović postavili ste jedno pitanje s kojim se ja slažem rekli ste kakvo je stanje glede pravih mladih majki, glede žena, glede zapošljavanja i glede ostvarivanja temeljnih prava i naravno tu ste više inzistirali na pravima glede u zapošljavanju u privatnom sektoru itd. a ja bih želio proširiti ovo pitanje pa reći, kakva su prava mladih žena u ruralnim područjima na selima koje su ostvarile i pokazale se kao izuzetno uspješne, nositeljice OPG-a ili članice toga obiteljskog. A sada u ovim okolnostima kada je ta strateška grana dovedena na koljena, kada je srušena, kakva su njihova prava? Jednostavno su prava da završe na Zavodu za zapošljavanje i da nemaju apsolutno nikakva prava, a govorimo o ravnomjernom razvoju Hrvatske o ravnopravnosti, ali onda ste trebali u tim okolnostima kada se zalažete i za sve to isto tako dići tako dići ruku za ona neka prava i žena u poljoprivredi, ruralnim područjima, a nitko suzu pustio nije. Hvala lijepo.

posebice što i sam profesionalno dolazim iz agro sustava i kada gledate nekakvu sistematizaciju hrvatske poljoprivrede onda možete zaključiti vrlo jednostavno da i sam dolazim iz te branše. Hvala lijepa. I treća replika, poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo nije trebalo dugo čekati, dakle uvaženi kolega je definitivno optužio privatni sektor i poduzetništvo za probleme demografije u RH. Dakle jednostavno nije to bilo niti ništa drugo za očekivati. Pored svih optužbi koje je aktualna vlast i svi vi ovdje koji ovdje i zastupate aktualnu vlast pridružujete se dakle i dodajete još jednu optužbu na račun privatnog poduzetništva, a to je diskriminacija ženama, majkama, trudnicama i optužujete ih za demografiju. Dakle zar vam nije bilo dosta ovoj godini sve što ste učinili i sav ovaj nasrtaj koji ste učinili na privatno poduzetništvo i na gospodarstvo i ovi rezultati na kraju kojima svjedočimo, pad GDP-a, pad industrijske proizvodnje, pad potrošnje i pad pad svega što ne smije padati. I sad još nastavljate tom retorikom i očekujete 50 milijardi kuna investicija iz privatnog sektora. Pa tko će doći u takvu državu kada aktualna vlast se odnosi tamo prema poduzetništvu. Naravno nitko nije protiv implementiranja svih onih obveza koje se odnose na zaštitu na radu, na zaštitu radnika i radničkih prava, ali o čemu vi govorite, vi optužujete poduzetništvo za sve ono što ne valja u ovoj državi, a najveći dio toga i tih problema i tih davanja ste prouzročili vi u ovoj godini. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. moja pokojna mater je bila poduzetnik i ja sam poduzetnik, kao takav sam došao u politiku. Svoj prvi pečat sam otvorio s 19 godina i isplatio prve plaće zaposlenicima. Naravno to je podatak na koji niste ni bili dužni obratiti pažnju, ne morate ga znati ali evo za vašu informaciju za buduće rasprave. Ali ste naravno u svojoj maniri podmetanja namjerno izgleda prečuli i previdjeli da sam govorio o dijelu poduzetnika, a vi jako dobro znate da je to istina što se radi i jako dobro znate da smo kao društvo dužni, bez obzira na sav respekt spram poduzetnika i na svu našu želju da poduzetnici imaju dobre poslovne rezultate, ljudima koji na takav način koriste rupe u zakonu da smo im dužni stat na kraj. Jer među poštenim poduzetnicima postoje i mangupi, kao što u svim populacijama mangupi tako postoje među poduzetnicima i gle slučaja, jako dobar standard imaju jako dobre rezultate. Ne želeći raditi nikome lošu reklamu, nisam i neću se upuštati da bilo koga pojedinačno prozivam. Ako me pitate tko je odgovoran što je takvo stanje, pa odgovorne su sve dosadašnje Vlade uključivši i ovu za ovih godinu dana šta nije to riješila. I sve dosadašnje Vlade su mudro šutile jer velikima se ne treba zamjerati i u politici nije ni najmanje popularno raditi ovo što ja radim danas ali čovjeku koji ima savjest i ne robuje ni malima ni velikima nego istini bila mi je dužnost otvorit ovo pitanje. Da li vi to možete razumjet ili ne, ne znam, ostavljam vam da razmislite malo o tome. Hvala na pažnji. Hvala lijepa. Četvrta replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče Sabora. Replika na kolegu Baranovića. Zapravo slažem se sa svakom izgovorenom riječi što je rekao, ali on je sam rekao da izlazi i širi temu, bijela kuga u Hrvatskoj i pokušao je dati jedno viđenje uzroka toga, samo nije govorio o rješenju ali ja želim eto malo se nadovezat i replicirat mu na ovaj dio njegova izlaganja. A s čime se vi iz SDP-a i HNS-a hvalite da vas je Europska unija natjerala da donesete neku ispravku zakona i da vas nije natjerala Europska unija šta bi vi radili, ne bi ovog zakona ni prijedloga ni bilo. I s time se hvalite. Imamo mi malo retrogradnu pamet. Pitanje u Hrvatskoj što je kostur hrvatske politike i hrvatske strategije na ovom području, da li se mora svaki put svaka Vlada iznova počimat, da li se možemo složit u nečemu, da Hrvata je sve manje i hrvatskih stanovnika sve manje i da bi trebalo to stimulirati. Vi ste 2000. dolaskom na vlast skratili poreske, umanjili naknade za porez, pa to je bila gotovo jedna tema koja je bila minus varijanta. S druge strane digli smo sve Vlade udrugama 3 milijarde kuna, različitim udrugama što zastupaju. Hrvatska je mogla sto godina bez tih udruga, može još 100 godina bez udruga. 2 milijarde dajemo udrugama. Tvrdim, moja replika gospodine Baranoviću, da nije dovoljna intervencija u radno zakonodavstvo, nemoguće je kontrolirat privatnike i poduzetnike. Istina je to što vi kažete. Ne slažem se sa gospodinom Đurom Popijačom da je to napad na poduzetnike nego je istina da privatni poduzetnici na neki način onemogućavaju trudnice. Nemojte se smijat, ovo je preozbiljna tema da bi je na neki način govorili na ovaj ili onaj način. Ali mi nećemo riješit biijelu kugu u Hrvatskoj, ovo je moja replika, dok ne platimo, dok ne … sredstva ženama bez obzira da li su u radnom odnosu… **Leko,

evo hvala Bogu da smo se i nas dvojica oko nečeg složili. Izuzetno mi je drago da ste kazali da se sa kolegom ne slažete i da zapravo na isti način gledamo na ovu stvar. Kad budete imali ideju oko toga kako i na koji način pomoći mladim ljudima da zasnuju obitelj budite sigurni da ću biti na vašoj strani jer odista je bitno nacionalno pitanje to što nam brojčanik vrti unatrag. I za 10,15 ili 20 godina upast ćemo u ozbiljne probleme. To nije pitanje ni desne ni lijeve ni liberalne ni bilo koje druge političke opcije i opredjeljenja, to je pitanje zdravog razuma, to je pitanje lojalnosti interesima Republike Hrvatske, a kad su u pitanju nacionalni interesi onda bi oko ovakvih stvari trebali imat konsenzus. I jednako tako bi konsenzus trebali imati oko istine, pa smo se utoliko u tom dijelu jutros vi i ja složili. To mi je izuzetno drago. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite poštovana zastupnice. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa moram reći da sam impresionirana onim o čemu je govorio kolega Baranović, o zaštiti žena, o populacijskoj politici. Nekako sam prepoznavala svoje riječi iz onih vremena 2001. kad sam jednako tako kao oporbena zastupnica sjedila u ovim klupama i govorila da je populacijsko pitanje prvorazredno nacionalno pitanje, da je to strateško pitanje, pitanje nacionalne sigurnosti, gospodarsko pitanje. Jer naravno ako ne bude bilo, ako nas ne bude tko će onda privređivati. Međutim, nikako se ne slažem da su sve Vlade bile slijepe i gluhe na to. Ja vas podsjećam da smo mi evo u prošlom mandatu među ostalim delimitirali rodiljne naknade za prvih šest mjeseci kod žena koje su zaposlene. Tako da one u punom iznosu primaju plaću punih šest mjeseci bez obzira kako velika ta plaća bila. To je mali pomak, ali iznimno značajan. Da smo uveli i rodiljne naknade za žene koje su domaćice, koje nikad nisu radile i nikada neće raditi. želim se referirati još na nešto što ste rekli da mnoge žene nisu rodile naprosto zbog toga što su radile kod okrutnih poslodavaca. Evo s tim se ne slažem. Možda su uvjeti u kojima su radile mnoge žene uticale na broj djece, ali kod žena je to tako. Kad počne kucati biološki sat nema toga što će ženu spriječiti da postane majka. I to vam je prava istina. I mnoge su žene rađale u nemogućim uvjetima. Dakle, zaista i s jedne strane ostale su bez posla, a s druge strane su na žalost imale i uvjete u vlastitoj obitelji, uvjete nasilja, strašne uvjete u kojima su morale i rađati i odgajati djecu, ali svejedno su postale majke. I mislim da bismo i o tome, naravno ne želim ni na koji način braniti poslodavce, ali poslodavcima katkada i o tome ću govoriti u svojoj raspravi namećemo kroz zakone uvjete koje naprosto i u najboljoj Želji ne mogu ispuniti. Ja nisam protivnik poduzetnika kao što sam kazao i moj osobni i privatni habitus je poduzetnički. Ali mi moramo, niti treba bilo koga kažnjavati. Ne smatram da moramo se baviti lovom na vještice, ali moramo stvoriti pretpostavke korekcijama zakona da se smanji manevarski prostor za takav pristup i takve postupke. Šta se tiče motiva zbog čega sam jutros otvorio ovu raspravu, pa nije to došlo samo po sebi i pošteno onako kad čovjek prizna malo muškaraca naročito moje profesionalne orijentacije razmišlja o problemima žena u društvu. Ja sam jednostavno kao čovjek koji je, mlad čovjek koji je ušao u politiku već u samom startu kao gradski vijećnik doživio da me zaustavu žene koje rade u takvim tvrtkama i da mi spomenu taj problem, pa sam u razgovoru sa nekim mladim ženama i mladim roditeljima koji su moji privatni osobni prijatelji postavljao pitanje, pa šta čekate, pa prolaze vam godine. Pa mi je dat odgovor, a kako za boga da ostanem trudna kad ću ostati bez posla, s čim ću onda hraniti dijete. Nisu to jednostavne odluke. Ja se slažem s vama da na kraju žena koja osjeća potrebu da prelomi i krene u neizvjesnost, ali mi smo ti koji tu neizvjesnost moramo otkloniti i skiniti limite da majka ne bude majka samo jednom, nego ako ima volje i energije da bude majka i dvaput i triput. I u konačnici šta su napravile dosadašnje Vlade. Neke vjerojatno jesu više, neke manje. Ja to moram priznati nisam od 2001. godine pratio, tad sam još lovija ribu negdje na srednjem Jadranu, a taman sam ulazija u politiku. Ali sad kad sjedim tu i primam plaću od hrvatskih poreznih obveznika onda mi savjest nalaže da svakom problemu posvetim dužnu pažnju. Stvari trebamo gledati u budućnost i nastojati ih riješiti, a previše plakati, ono što kažu moji Šibenčani "za prolivenim mlijekom nema od toga velike koristi". Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo naprijed sa raspravom po klubovima zastupnika. Sada je na redu klub HSU-a i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče sa pomoćnikom, kolegice i kolege. Pa ova rasprava do sada dokazuje sigurno jednu stvar, da je magična moć televizije. Inače da se raspravljalo sinoć poslije 8 o ovom zakonu rasprava bi vjerojatno bila završena za pola sata. Međutim, sada o pet članaka zakona već raspravljamo drugi sat. Inače, ovdje se nema puno što reći. Ja neću ništa prevaljivati ni na koga jer dobro poznajem ovo područje. I ovdje ću ustvrditi da su izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu od 14. srpnja 2003. bile jako dobre i na njima se temelje sve suglasnosti Europske komisije da je ovo područje dobro usklađeno sa europskim zakonodavstvom. Hvala lijepa. Dakle, potvrđujem da je zakon od 2003. godine izmjene i dopune od 14. srpnja bila temeljna baza po kojoj se procjenjivala usklađenost ovog područja sa europskim zakonodavstvom. Što znači? Znači da su u pravu i oni koji su rekli da ove izmjene nisu nedostajale sustavu, ove izmjene nedostaju zakonu. Ako idemo sa formalne strane reć' ove su izmjene potrebne zakonu, ali sustav je ovu materiju obrađivao. Naime, sve ovo što se ovdje sada predlaže riješeno je podzakonskim aktima, riješeno je Pravilnikom o poslovima sa posebnim uvjetima rada, gdje se u potpunosti regulira rad malodobnih osoba, rad trudnica, rad dojilja i definira se rad koji ne može smetati ni materinstvu ni djetetu ni razvoju maloljetne osobe. Dakle, mi nismo neka ne znam koja država, mi imamo ovaj sustav uređen. Druga je stvar koliko mi želimo da sustav funkcionira. E to je sad druga priča. To se neće riješiti ovim zakonom niti će se u potpunosti diskriminacija žena na radnom mjestu riješiti. Ovo je samo mala naznaka da je to ugrađeno i u ovaj zakon. Niti će ovaj zakon riješiti nezaposlenost o kojoj se puno priča, niti mobbing na radnom mjestu, to će se rješavati nekim, ono je dio tog sustava, ali se rješava drugim mjerama i drugim instrumentima. Sigurno da ovaj zakon i podzakonski akti mogu riješiti štetnosti i opasnosti na radnom mjestu, svesti ih na najmanju moguću mjeru, novije pojave monotonije na radu, prisilnog položaja tijela nove štetnosti i opasnosti bilo da dolaze od kemijskih, fizikalnih štetnosti ili pak samog radnog položaja ili pak ritma rada. To može riješiti, to se rješava u ovom sustavu, ali ove druge kategorije koje su prezahtjevne i na njih se može ići samo na interdisciplinarni način, dakle takvim modelima se može ići na njih sveobuhvatnim sigurno ovaj zakon niti ima ambicija niti može riješiti. Dakle, nisam čuo, bile su minimalne izmjene od 2003. do danas ovog zakona i nisam stvarno čuo, pratim ovo područje, to moja profesija, nisam čuo nijednu riječ da je taj Zakon o zaštiti na radu ni u kom dijelu loš. Međutim, vrijeme je, sljedeće godine je 10 godina ovog zakona, stvari se mijenjaju kroz 10 godina, vrijeme je za evaluaciju cijelog zakonodavstva zaštite na radu i procjenu gdje smo pogodili i gdje nismo pogodili i red je da napravimo ili popravimo ili osvježimo Zakon o zaštiti na radu. I to je sljedeći potez. Ja znam da je formirana jedna radna skupina koja intenzivno radi na tome i očekujem da bi negdje u proljeće sljedeće godine mogli vidjeti nacrt tog zakona, odnosno imati jednu širu javnu raspravu po načelima kako je to predviđeno u komunikaciji sa stručnom i zainteresiranom javnosti. U svakom slučaju kroz ove izmjene ono što mogu primijetiti ojačava se sigurno u jednom detalju uloga jedne figure koja je jako značajna u zaštiti na radu, ojačava se uloga medicine rada, odnosno liječnika medicine rada, postavlja se na višu razinu i njegova uloga u slučaju procjene da da trudnica ne može raditi na nekim poslovima, odnosno radnim zadacima. Ono što bih još na kraju rekao, dakle ja se osobno kao stručnjak na tom području radujem novim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koje počivaju na evaluaciji postojećeg, na tome da se stvarno procijeni što možemo još doraditi. Jer mislim da postoji veliki prostor da se Zakonom o zaštiti na radu bolje, kvalitetnije definira izrada procjene opasnosti, da se ona ne radi tamo gdje nema rizika, a da se radi puno bolje i kvalitetnije tamo gdje postoje rizici, da se više naglasi preventiva u zaštiti na radu, a ne kažnjavanje, da se preciznije utvrdi socijalni dijalog, odnosno radnička participacija da ona dobije više na kvaliteti, a ne na kvantiteti. Dakle, nije bitno koliko postoji slobodnih sati i povjerenika za zaštitu na radu da djeluje u poduzeću nego što je on učinio da zaštiti radnika na radnom mjestu, dakle svog kolegu sa svojim prijedlozima, sa poboljšanjima. Dakle, to je bitno a ne da da li će netko udružiti sate i da li će postati profesionalac, odnosno neće raditi svoje poslove nego će biti paralelna figura sa inženjerom zaštite na radu, inženjerom sigurnosti u poduzeću. Naravno ono što nedostaje sustavu je sustav bonus malus. Dakle, da onaj koji uređuje zaštitu na radu na način da ima manje nesreća, da on dobije bonus a tamo gdje, u djelatnostima gdje je velik broj nesreća, gdje se ne ulaže na zaštitu na radu da ima povećanu premiju osiguranja. Naravno da znate svi da se poslodavci od tih rizika osiguravaju, odnosno da se moraju osigurati. Naravno da želimo ono što je započeto ovim zakonom jačati ulogu medicine rada kao jedne ključne figure da se procjene dakle zdravstvenog stanja radnika i sa očekivanjima, odnosno sa situacijom na radnom mjestu stavi u jedan balans, dakle njihovu ulogu se želi ojačati. Jačanje uloge Inspekcije rada, vidio sam neke opservacije Međunarodne organizacije rada koja je najveću kritiku našem sustavu zaštite na radu dala na način da uloga Inspekcije rada uopće nije preventivna i savjetodavna. u tom dijelu treba postaviti se na novi način. I naravno ovdje postoje stereotipi da su stručnjaci zaštite na radu završili neke ad hoc škole, da su većinom referenti doživljava ih se kao referente za zaštitnu opremu, a u suštini oni moraju biti izuzetno stručni i moraju poznavati više područja da bi mogli ponuditi kvalitetna rješenja i da bi mogli kvalitetno izvršavati nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu. mislim da se tu moramo koncentrirati na ova područja koja sam rekao kod predlaganja izmjena i dopuna stvarnih Zakona o zaštiti na radu koje doista počivaju na uočenim nedostacima sadašnjeg sustava zaštite na radu. Ovo moramo doživjeti ipak više kao formu neko kao izmjenu sadržaja. Dakle sve to smo imali ali negdje drugdje ne u zakonu. Ako je način da zadovoljimo neke kriterije da to ubacimo u zakon to je to, ovom se nema što dodati ni oduzeti i mislim da to možemo svi bez ikakvih problema podržati. Klub HSU-a će sigurno podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. Izvolite. pa ste ovu dinamiku ove rasprave proglasili posljedicom naše želje sviju pa eto i mene da budem ili da rečem nešto na televiziji. O čemu vi govorite? Jel vama išta jasno? Ovo je tema toliko važna ovo je conditio sine qua non hrvatskog naroda i hrvatsko društva. Tito je poslao višak radne snage u Njemačku i van 3 milijuna je poslao. Devedesete su stvoreni umirovljenici jer se nije imalo kuda sa radnom snagom raspuštenih socijalističkih tvornica. I tako je stvoren jedan korpus umirovljenika i neke druge društvene kategorije su pretvorene u umirovljenike samo da šute. I sada umirovljenici stvaraju svoju stranku, a ova djeca trebaju stvoriti svoju stanku. Mi moramo jesti svi travu zelenu ali moramo im dati sve. Ali znate što i kolegi Baranoviću ovdje ga nema, zaštiti sve majke i tu djecu koja se trebaju roditi od majki koje rade. Nama bi bilo dovoljno da omogućimo da se ova nerođena djeca, da smanjimo broj abortusa i to žena koje su u braku. Nemojte se i opet vas upozoravam na to na neki način podsmijevati, samo da smanjimo broj abortusa u braku dat će jednoj instituciji koja psihološki i sociološki okvir daje i nama bi bilo dovoljno da dođemo da se u Hrvatskoj godišnje rodi makar jedno više nego što umre. A to možemo na način da to na neki način potrošimo i utrošimo sredstva na to i da sve dademo i sve učinimo. Ima mehanizama, a vjerujem da se to može postići ali nema volje u političkih garnitura. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Marasović ja ne mogu utjecati na vaš doživljaj moje rasprave, ali sigurno ja sam vas slušao ako imate strpljenja molim vas, ali sigurno sam govorio o Zakonu o zaštiti na radu o ovim izmjenama i o sustavu kojem je ovo temeljni zakon. nisam širio priču na demografske probleme Hrvatske ili sve ono što je bitno ali nije vezano uz temu. A drugo, stojim kod opservacije da možemo ovakvu bogatu raspravu zahvaliti TV prijenosu TV prijenosu jer gledao sam vašu statistiku kolega Marasović, vi niste imali nijednu raspravu izvan televizijskog prijenosa i svaka vam je rasprava upravo kada imamo televizijski prijenos, dakle to potvrđuje ono što sam rekao. Hvala lijepa. To je pravo svakoga da bira kada će govoriti prema Poslovniku. A sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan MIlinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Hrelja, ja sam isto primijetio ovu vašu tvrdnju o magičnoj moći televizije jer da je kažete vi da se sinoć rasprava ova u 9 odvijala onda bi trajala 30 minuta. A ja kao liječnik moram reći da rasprave u 9 sati i navečer u 10 da i to fiziološki i kako god hoćemo gledati da je to uistinu da se o tome malo mora razmišljati kolika je mogućnost koncentracije. A što se tiče televizije u to vrijeme i gledanost ovih prijenosa ja držim s obzirom na razne druga događanja na televiziji ne vjerujem da bi gledanost i bila. Ali druga stvar koja je više zabrinjavajuća vi ste rekli a se nema što reći po ovoj temi. Mislim da je to vrlo, vrlo opasno jer se radi o budućnosti zemlje. možda vi govorite sa pozicije populacije koju vi navodno zastupate, a zastupate navodno na taj način da im je povišen PDV tim umirovljenicima od kada ste vi u koaliciji, da povišena cijena plina energenata i svih ostalih to ste vi njima dakle pripomogli … Zašto se niste založili da u tome dijelu bude ta populacija na taj način zaštićena? A mi se zalažemo ja ne držim da sam nešto krivo rekao ako sam rekao da majke i žene poljoprivrednice su obespravljene glede odnosa u poljoprivredi. Mnoge nositeljice OPG-a su propale, a one koje su članice kućanstva su na putu da propadnu. Tu je bit da se razmišlja na takav način pravedno i pošteno. odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davor kako su koncipirane izmjene i dopune zakona ispravno i obuhvaća ovu problematiku o kojoj govorimo. Prema tome tu se nema što stvarno dodati ni oduzeti niti tu ima neke prevelike mudrosti. Druga je priča način kako mi zastupamo svoje birače je način u kojima iskorištavamo sve mogućnosti da poboljšamo uvjete života i rada umirovljenika. Nažalost ni vi niste bili preširoke ruke unatoč sada velikim riječima. A što se tiče rasprave u 9 navečer, ako budemo ovdje izabrali, ako se budemo formirali kao jedno poduzeće, jedan kolektiv ako budemo izabrali povjerenika za zaštitu na radu koji bi trebao riješiti rada i 9 navečer i psihofizičkih sposobnosti zastupnika ja ću vas predložiti za povjerenika zaštite na radu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Ja vjerujem u sposobnost i znanje građana da će znati ocijeniti i jednu i drugu i treću raspravu. sada obavijest da je u skladu sa člankom 207.stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 10,30 sati isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta po ovom prijedlogu zakona. Ovime smo iscrpili listu prijavljenih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru po ovoj temi. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvi je poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Evo čini mi se da na jedan vrlo indirektan način, ali kolega Hrelja je možda otvorio jednu pravu temu. spomenuo kako vjeruje da mnogi zastupnici se ne bi javili da nema tv prijenosa, a zapravo je time htio reći kako je pronađen jedan način, jedan modus da o ovoj itekako važnoj temi se motivira zastupnike da govore. Zašto kažem na indirektan način, ja doista s jedne strane ne mogu se složiti u potpunosti s tim, mislim da evo i gospođa Kosor i kolega Milinković i kolega Marasović bi o toj temi raspravljali jer doista smatraju da je to izuzetno važna tema kao i kolegica Sumrak. Međutim, indirektno ste otvorili pravi put da se riješi ne samo regulativom nego stvaranjem uvjeta ne oko onoga što će saborski zastupnici reći nego kako će poslodavci postupati, da oni pronađu vlastiti interes u tome da poštuju zakon i da doista zaštite radnice koje su nedavno rodile, trudne radnice ili one koje doje na radnom mjestu. O tome je zapravo ovdje vjerojatno riječ, to je put na kojima bi se trebali zapravo fokusirati jer slažem se, sama regulativa ona je postojala na drugačiji način, nije bilo na toj zakonskoj razini, bilo je to regulirano podzakonskim aktima ali to jest bilo dio našeg sustava, bilo je usklađeno sa Direktivom 92/85 i kao što je ranije kolega Popijač spomenuo upravo zbog toga smo i mogli zatvoriti poglavlje 19. Ali s druge strane, ako se želi dati još dodatnu težinu ovim rješenjima pa to staviti, uključiti i u zakon zašto ne ići i tim smjerom. Možda bi i tu bih samo se nadovezao i dodao da ima još prostora u smislu i usklađivanja sa Direktivom Europske unije. Ako se ja dobro sjećam, članak 7. te direktive puno jasnije definira noćni rad, odnosno zabranu noćnog rada trudnih radnica. Na puno jasniji način to definira nego što smo mi i u ovom zakonskom prijedlogu sada možda definirali. Dakle možda ćemo za neko neko vrijeme opet doći sa nekim zakonskim prijedlogom da se dodatno ovo uskladi sa direktivom i o tome možda treba razmišljati, to će vjerojatno i zamjenik ministra kasnije možda nešto o tome reći. Ali sama činjenica da imamo s jedne strane jednu izuzetno važnu tematiku jer svi su proširili ovu temu i na pitanje demografske obnove ili ako hoćete demografskog opstanka bolje rečeno Republike Hrvatske, možda nismo dovoljno naglasili i onu civilizacijsku razinu prava i položaja žena u društvu i dobro je da je ovdje bilo suglasja između različitih klubova zastupnika jer upravo o tome, o položaju žena rekao bih mjeri se i razvoj jednoga društva. Ako mogu koristiti sad neko svoje vanjskopolitičko iskustvo, danas mi pomažemo npr., to je već bivša Vlada započela, ali dobro da je i ova nastavila, pomažemo ženama u Afganistanu jer je to ključan faktor razvoja jednoga društva. To je jednostavno mjerilo civilizacijskog razvoja u društvenom smislu ali itekako i u onom gospodarskom. u ovo moderno vrijeme ne možemo si priuštiti da samo pola našeg stanovništva bude uključeno u tržište rada. Jednostavno Hrvatska da bi se razvila mora punim plućima disati, a danas imamo situaciju doista da su to 78000 žena žena je nezaposleno, to je 53,4% ukupnog broja nezaposlenih. Od toga, ranije je rečeno, vjerojatno je oko 150 tisuća žena u fertilnoj dobi koja upravo možda i dijelom zbog tog razloga poslodavci ne žele zaposliti i tu je ključ problema, tu je ključ realne diskriminacije na terenu. Ne toliko kakva je regulativa, pa čak i ne oko toga što kaže direktiva Europske unije ili kakvi su naši zakoni odluka poslodavca da ne preuzme rizik zapošljavanja žena zbog toga što i mi i ovim zakonskim regulativama zapravo svaljujemo sav teret tih dodatnih troškova rada na poslodavce. I tu se otvara jedno legitimno pitanje kako s jedne strane zaštititi pravo žena, pravo i sigurnost i zdravlje trudnih radnica ili one koje mogu zatrudniti, a s druge strane imati učinkovito tržište gdje će naša ekonomija biti konkurentna. Kolega Kolman je dao jedan prijedlog, međutim čini mi se da je tu pitanje velikih sustava, velikih gospodarskih subjekata možda lakše riješiti. Veći broj barem u modernim europskim ekonomijama radnih mjesta stvara se kroz mala, srednja poduzeća. Kako tim malim i srednjim poduzetnicima pomoći to je pravo pitanje. Vidjeli smo da one liberalne teorije kojima se sve prepušta tržištu da regulira jednostavno nisu pravedne i ne dovode do učinkovitog tržišta i do pravedne ekonomije. No, vidimo da i one socijalističke zablude da će se isključivo državnim regulativama nešto riješiti, da zbog toga što ćemo danas izglasati ili u petak ovaj zakon da će se sve riješiti isto tako može nas dovesti do kontra efekta, može nas dovesti do toga da zapravo poslodavci će još manje htjet zapošljavati žene upravo iz straha da neće imati dodatnih troškova. I rješenje je kao uvijek negdje u nekoj zlatnoj sredini, da država više ulaže u onu infrastrukturu koja je potrebna da bude onda i poslodavac motiviran da zaposli žene. Zbog te kvalitete koje žene donose naravno tom poslu i općenito tržištu rada, ali da ima i strukturu potpore kroz jaslice, kroz vrtiće. To se danas puno puta ovdje reklo. No, ono što smo propustili reći da da u trenucima kada moramo smanjivati ili barem biti vrlo odgovorni u državnoj potrošnji s koje ćemo stavke ne samo centralne države nego naravno i one lokalne. Možda je tu legitimno otvoriti pitanje da li ako se uspostavi, evo ja ću samo jedan primjer dati. Umjesto da investiramo u jačanju birokracije, ne u jačanju nego u povećanju birokracije, ako se uspostavi na primjer da novostvoreni Centar za praćenje energetskih investicija nije dao željene rezultate, da možda preusmjerimo ta sredstva u investiciju upravo u ulaganje u vrtiće, u jaslice, u nešto što će zapravo biti ulaganje u našu demografsku obnovu. To su prava pitanja o kojima moramo razmišljati i gdje moramo donijeti konkretne odluke. Dakle, evo još bih na kraju zaključio kako je izuzetno važno da ovom pristupimo upravo sa gledišta i nacionalnih interesa u globalu. O tome je prije isto tako nešto već rečeno. I vezati naše odluke ne toliko uz neke ideološke predznake, nego konkretna rješenja koja će pomoći da mi doista stvorimo bolju situaciju u kojoj ovakve zakonske odredbe će biti poticajne i za naše poslodavce da ih mogu primjenjivati. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sada imamo set replika. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Uvaženi kolega, činjenica je da ovaj Zakon praktično donosimo 5 do 12, da smo imali od početka pregovora dovoljno vremena da u samom Zakonu o zaštiti na radu napravimo i određena poboljšanja. No, sami ste rekli da ima prostora. Spomenuli ste noćni rad. a ja bih spomenuo rad nedjeljom, rad u onim velikim trgovačkim centrima, gdje praktično ne želeći ulaziti u prostor onog Odbora za ravnopravnost spolova. Ali praktično gdje većina uposlenih u tim velikim trgovačkim centrima u trgovinama na veliko i malo, ove na malo ako je koja i ostala obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju upravo su žene te koje tu nedjelju, a zapisano je i u određenim svetim knjigama, pa čak se i Bog odmarao taj sedmi dan kada je stvarao svijet do sad niti jedan zakon niti jedan zakon osim određenih odluka pa koje sam i ja kao gradonačelnik Đakova donosio i praktično kada je to bilo moguće zabranio rad Ustavni sud poništio takve odluke i omogućio praktično najviše izrabljivanje žena radom nedjeljom. Mnogi nemaju plaćeno niti taj rad nedjeljom sa duplom dnevnicom i ne znam čime i praktično su odvojili ženu, majku od svoje djece, supruga, praktično od svoje obitelji. Pa evo ja apeliram, bez obzira na odluke Ustavnog suda, jer upravo u EU nema tog rada nedjeljom. U Njemačkoj trgovine se zatvaraju u 2 sata u subotu i rade samo dežurne trgovine na aerodromu, željezničkim, autobusnim kolodvorima i one u kojima su daleko veće cijene za one koji ne stignu obaviti tu kupovinu tijekom tjedna. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Isteklo je vrijeme. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, kolega vi ste spomenuli da smo donijeli zakon 5 do 12. S tim dijelom se ne bih složio, kažem jer su te odredbe već bile u sustavu. Jako je dobro da sada budu regulirane i ovim zakonom. Međutim, takvih odredbi je bilo i prije. Što se tiče rada nedjeljom kao što ste i sami spomenuli to je bila odluka Ustavnoga suda. spomenuli ste i određene božje zakone, pa bih se ja ovdje prisjetio i pismo Sv. Pavla Filemonu kad je u pitanju bilo ropstvo. I vi znate da u Rimskome carstvu na žalost ropstvo je bilo ozakonjeno, pa je on napisao svom prijatelju Filemonu poštuj zakon jer moraš kao građanin Rima poštivat zakon, ali tretiraj tvoje robove zapravo kao slobodne ljude. Na taj način ćeš promijeniti ti i …/Govornik se promjenom opće društvenih pravila i promijenit će se zakon sam od sebe jer će društvo se promijeniti i poboljšati. Mislim da je poruka ovdje da naravno mi moramo poštivati odluke Ustavnoga suda, ali to ne znači da su poslodavci obvezni raditi nedjeljom. I oni koji imaju tu svijest, a oni koji se i zalažemo za promicanje i kršćanskih vrijednosti u ovom hrvatskom društvu trebali bi onda odgovorno i na to odgovoriti s odgovornim ponašanjem i zaštititi neradnu nedjelju. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani kolega Stier ja sam vam iznimno zahvalan na kvalitetnoj raspravi na ovu temu. Ona me motivirala da neke stvari još dodam. Naime, o čemu se radi? Bilo bi pogrešno kad bi mi ovdje u ovoj dvorani, a i šire svi oni koji nas prate shvatili da zbog velikog broja nezaposlenih u ovom trenutku ne moramo baš inzistirati na kvaliteti zaštite na radu. Ne, to su zdravlje ljudi na radnom mjestu je uvijek prioritet br. 1. kao što je i prioritet Strategija demografske obnove je prioritet. Mi smo ih danas u raspravi povezali, one ne moraju biti povezane, ali je ovo dodiruju se. Dakle, u svakom slučaju ne može se sa time licitirati bez obzira na gospodarsku krizu, na recesiju, sigurnost se mora postaviti na najkvalitetniju razinu i kažem ne možemo to uvjetovati sa brojem nezaposlenih. isto tako želim reći, branit ću svim silama zakon koji je donijet 14. srpnja 2003. iz jednog razloga, zato što sam bio sudionik u pregovorima tada oko izrade tog zakona i to je trajalo vrlo intenzivno punih 9 mjeseci. Sudjelovali su i Inspekcija rada i poslodavci i sindikati, strukovne udruge. Dakle, pravi jedan socijalni dijalog. Ali on ne služi samo tome da bi netko nekoga nadmudrio, da bi netko nametnuo svoj interes. Upravo takav socijalni dijalog služi da svaki od partnera shvati svoju opću društvenu ulogu, da on nije samo tu poslodavac zbog interesa nego da ima ovu širu dimenziju. Dakle, zahvalan sam vam što ste mi omogućili da ovo kažem. Hvala lijepa. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Pa evo kolega Hrelja ja bih vašoj replici samo dodao da mi moramo biti naravno svjesni da je cijena rada u Hrvatskoj nažalost previsoka. Da ako želimo u globalnoj ekonomiji biti konkurentniji moramo i na tome poraditi. Međutim, na koji način? Upravo je naš ulazak u EU i kroz EU i kroz mehanizme tog najvećeg gospodarskog bloka u globalnoj ekonomiji tražiti fer konkurenciju na globalnom tržištu. Jer da li se ti standardi, radni standardi na primjer u nekim zemljama Azije poštuju danas? Ne, oni se ne poštuju i zato su naravno cijene rada tamo puno manje pa su i konkurentni. Da li je rješenje smanjivati radnu zaštitu u Hrvatskoj? Nije, nego kroz pregovore na globalnoj razini, a to Hrvatska sama npr. s jednom Kinom teško da će moći, ali ako pregovara

kao jednu cjelinu, onda se mogu uspostaviti upravo takvi uvjeti gdje će biti fer konkurencija. I kroz taj način mi moramo raditi na tome da poboljšamo našu konkurentnost naše ekonomije. Naravno, moramo i mi neke deficite riješiti riješiti kroz strukturne reforme da naša cijena rada bude manja, ali pritom zaštiti radnike. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega Stier postavili ste jedno pitanje što svi ovi zakoni koji su doneseni i na koji način će se oni u stvarnosti provoditi i da li će se provoditi? I ja se s vama slažem, to sam rekla i u svojoj raspravi. Doista za nas koji živimo jedne kršćanske vrijednosti obitelj je ta koja u Hrvatskoj treba najveću moguću zaštitu i ona je upravo jer znamo u ovo vrijeme i najranjivija i ovim recimo proračunom za ovu godinu ona je najviše oštećena. Pa evo bili ste u Vladi gospođe Kosor koja je provodila politiku, populacijsku politiku koja se jako brinula za obitelj. Pa htjela bih podsjetiti samo recimo da je unatoč krizi i recesiji koja je bila te 2009., 2010., 2011. godine nisu dirane uopće uopće rodiljne naknade, zatim su delimitirane su rodiljne naknade i u prvih 6 mjeseci za zaposlene majke bila je puna plaća, ali i prvi put su te rodiljne naknade bile za žene koje nisu nikad radile. Jednako tako ono što je važno, a što malo ljudi zna jest to da je u Hrvatskoj Ministarstvo gospodarstva, evo tu je i bivši ministar gospodarstva, ženama poduzetnicama subvencionirao 75% cijene vrtića ili produženog boravka djeteta u razdoblju od 1 godine. Naravno da su takve mjere donijele efekte. I doista bi voljeli da se kroz sve zakonske regulative, ali ono što sam i govorila, puno više senzibilnosti puno više senzibilnosti i brige za obitelj i brige za djecu na ovakav način nastavi raditi. Međutim, ovaj proračun nam govori da je apsolutno sve u limitu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završilo je vrijeme. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolegice Sumrak mogu se samo složiti s ovim što ste iznijeli. Doista su bile važne te mjere, ne samo zbog toga što su bile donesene sa jednom velikom dozom političke hrabrosti u trenutku kad se moralo rezati na drugim područjima nego zbog toga što su bile kontinuirane. I tu bih samo naglasio pitanje kontinuiteta u toj demografskoj politici. Jer ako bude prekida nažalost neće se vidjeti rezultati. I tu je bitno, čini mi se na što ste aludirali, da ne bude prekida sada bez obzira na promjenu vlasti u tim nekim konkretnim mjerama i općenito u demografskoj ili pronatalitetnoj politici. Žao mi je npr. što smo izgubili Ministarstvo obitelji, što je obitelj ispala iz tog naziva. Na neki način to pokazuje i neku novu vjerojatno političku orijentaciju ili gdje su prioriteti, odnosno gdje više nisu prioriteti. A obitelj bi nam trebala svima nama biti prioritet jer ona jest temelj našega društva. Samo kroz ozdravljenje i kroz zdravu obitelj možemo mi imati i društveni razvoj. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Stier vi ste dotakli čitav niz problema u svojoj raspravi, evo jednu od njih i kolegica Sumrak istaknula. Zasigurno ovim promjenama pojačat će se zaštita na radu, ali sigurno da će te promjene donijeti ono što ste rekli, dodatnom regulativom svaljuje se na teret poslodavca. Ne možemo ostati gluhi ne možemo ostati ja ću reći slijepi na to, moramo pomoći poslodavcima. Kako pomoći kada i središnja država umjesto da daje još poticajne mjere u ovom trenu poslodavcima upravo za zapošljavanje kao što je bivša vlada davala poticajne mjere za zapošljavanje poslodavcima koji su zapošljavali roditelje poglavito sa malom djeco, mladim obiteljima, mi smo to sve u ovom proračunu ukinuli. nismo mi ukinuli samo u ovom proračunu takve poticajne mjere kolega Stier, mi smo ukinuli i poticanje mjere za obrazovanje. Pa tako ne znam kako će se država koja je donijela novi Zakon o predškolskom odgoju ili će ga donijeti jel većinom ruku će zasigurno on proći, osigurati dodatna sredstva za predškolski Nemojmo očekivati od lokalne zajednice kojoj danas poskupljuje grijanje, struja, životni uvjeti, nemojmo očekivati da će oni moći kroz programe javnih potreba zadovoljiti upravo ove mjere da će oni moći pomoći svojim poslodavcima tim mjerama. to ne možemo od lokalne zajednice očekivati jer vjerujte da poslije Nove godine u lokalnoj zajednici grad Sisak jedan veliki grad jedan bivši industrijski grad, njegov proračun je na koljenima, prepolovljen je. A prepolovljen zato što će pogotovo iza Nove godine a od 15.grijanje u Sisku poskupljuje 37,6% i to u najugroženijem dijelu Siska, morati kroz svoj socijalni program namiriti osnovne troškove životne troškove svojim građanima. Dakle nemojmo računati da će lokalna zajednica moći bilo što pomoći. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. hvala vam kolegice. Naravno iznijeli ste problem grada Siska, ja bih se mogao nadovezati nažalost i u mom Samoboru poskupljenje je čak od 38,5% i to je jasno jedan udar i na lokalnu zajednicu naravno i na građane grada Samobora. Međutim ovdje smo i prije otvorili temu mi moramo ukupno smanjiti državnu potrošnju ako želimo imati konkurentnije gospodarstvo ako želimo time i pomoći našem privatnom sektoru, a to traži jednu bolju raspodjelu jedno bolje određivanje prioriteta unutar državnoga proračuna. ja sam spomenuo samo uspostavu nekih novih birokratskih ureda koji kroz godinu dana nisu dali očito željene rezultate kao što je bio ovaj centar. Ne treba o tome politirati možemo mi možda i druge prihvatiti, ali vrijeme je da se pozabavimo s tim i da ta preraspodjela ide upravo u onom smjeru gdje ćemo moći strateški investirati a što je više što je više strateški od investicije upravo u demografsku obnovu RH. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. ako sagledamo sve brojke ako budemo realni i pogledamo realno ono što se zapravo događa, to je da nije istovjetni položaj muškaraca i žena na tržištu rada prije svega kroz ekonomsku aktivnost kroz zaposlenost dakle plaće žena su niže i tu je najviše vidljiva nejednakost. Dat ću vam primjer primjerice Međimurske županije, najviše nezaposlenih žena od 7 tisuća nezaposlenih recimo u lipnju u Međimurskoj županiji bilo je gotovo 4 tisuće žena i to najviše onih sa 20 do 30 godina radnog staža i najviše onih bez ijedne godine radnog staža. Imam konkretan primjer iz moje obitelji mlada ženska osoba dolazi tražiti posao, pitaju je prvo koliko ima godina i ono što smo mislili da je bio stereotip da se više neće ponavljati, misli li se udati i kada misli imati djecu. Što se tiče veličini tvrtki u Međimurskoj županiji najviše je zaposlenih upravo u malim tvrtkama. Međutim pitam li vas ja kada poslodavac dakle mali poduzetnik u ekonomskoj krizi razmišlja o svakoj kuni, kada nema dovoljan suport države, kada vidimo što se sve smanjuje da li onda tada sebi postavlja pitanje hoće li mi ženska osoba ako je zaposlen biti dodatan trošak i doživljavaju li zapošljavanje žena dodatan rizik možda. Dakle i to je nešto što se moramo zapitati. Jednako tako što je sa ženama primjerice koje su trudnice koje misle ostati trudne i imati djecu, da li i to oni doživljavaju kao rizik? I kada govorimo, završit ću sada gospodine predsjedniče, kada govorimo o ženama koje bi trebale raditi kod kuće odnosno raditi kod više poslodavaca budimo ozbiljno netko će biti sretan ako će imati posao i samo kod jednog poslodavca, a kamoli kod dva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani vam gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice zapravo samo jedan odličan primjer nego doista jedno stvarno iskustvo koje nažalost se događa i koje pokazuje da tržište samo po sebi ne može regulirati ovo pitanje s jedne strane jer po tome nažalost bi žene bile doista i jesu doista diskriminirane. S druge strane sama država regulativa ako nije popraćena sa pravim investicijama države tamo gdje treba ona ništa ne rješava. sloboda tržište nije rješenje, ako samo državne intervencije ili regulativa u ekonomiju nisu rješenje onda upravo mi sa ove strane govorimo o socijalno tržišnom gospodarstvu o jednoj kombinaciji gdje će se kroz principe tržišne slobode ugraditi upravo ona socijalna politika gdje će zaštiti ona minimalna prava ona prava koja su potrebna da se društvo razvije. I upravo u tom smislu kroz ulaganje u tu infrastrukturu i jaslica i vrtića će poslodavac biti onda u situaciji da će i on moći bez većih problema koje danas ima zaposliti veći broj žena. Jer nije samo pitanje broja nezaposlenosti, pitanje je i malog broja zaposlenih žena, dakle ta niska zaposlenost i sudjelovanje žena u toj grupi. Tu je jedan od najvećih problema. Hvala vam. Hvala i vama. I zadnja replika na vaše izlaganje, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Stier, vi ste hrabro pošli korak dalje, vjerujem na tragu i mog izlaganja i rasprave dakle u svezi daljnjih poticaja za jedno pozitivno razmišljanje o roditeljstvu koje bi potpomoglo demografsku obnovu Hrvatske. Dakle govorili se o dostupnim i kako sam rekao besplatnim jaslicama i vrtićima za svu djecu u Republici Hrvatskoj, a temeljeći to proračunskim raspodjelama od onog centra za energetiku koji je neučinkovit i njihovih troškova, ja sam rekao 150 automobila za čuvane osobe pa onda od onih novaca koje bi trebalo povratiti nakon suđenja svima onima onima koji su sudjelovali u korupciji i kriminalu i to prema nekim mojim osobnim istraživanjima radi se o nekih 900 milijuna kuna, da bi to upravo bilo ovako kako ste vi i ja rekli. Alibi bivše Vlade, dakle vaše stranke i ove sadašnje da su dječji vrtići i jaslice stvar lokalne samouprave, nekih zajednica vjerskih itd. i to se stalno provlači. Evo ja sam imao odgovor na takvo pitanje od vaše predsjednice Vlade da je to stvar lokalne samouprave, a nije stvar lokalne samouprave. Pa nije ovo feudalno društvo da se svak zatvori u svoju grofoviju i svaki lord ima svoj nekakav kraj i ja ne dam da se vrtići grade, država ili ne znam ni ja što. Pa nije točno tako. Ova država je toliko visoko centralizirana da može donijeti jednostavno takav zakon i takve predispozicije da se vrtići, jaslice naprave u cijeloj državi i da budu dostupni i besplatni svoj djeci u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić zapravo čini mi se gospođa Kosor vam je odgovorila da može i da jest i u strategiji predviđeno da i ako treba centralna država ali naravno da je dobro da i lokalna zajednica brine o ovome. A ja bih dodao, vi ste spomenuli i vjerske zajednice, one možda imaju i jednu istaknutu ulogu u osnivanju i jaslica i vrtića i nije moj prijedlog išao u tom smjeru da država mora njih sada maknuti i preuzeti tu ulogu, ali zapravo da valorizira to pa možda i kroz određena zakonska rješenja. Bivša Vlada npr. prethodna Vlada je to napravila i sa osnovnim školama gdje se priznalo da npr. evo vjerske zajednice mogu imati, pogotovo katolička crkva u našem društvu, jednu istaknutu ulogu i u osnovnom školstvu, s time da će dobiti i potporu države. Zašto, jer time zapravo crkva čini nešto što je korisno za opće dobro, a roditelji će izabrati ako žele u tu školu ili u neku drugu javnu. Dakle evo vidite kako ekstremni sekularizam zapravo nam onemogućava određenih praktičnih pragmatičnih rješenja, a suradnja i jedinstvo zapravo koje bi trebali svi imati, ne samo u ovom Saboru nego u društvu oko rješavanja ovog pitanja je put kojim ćemo i ovo pitanje riješiti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na repliku. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor i 10 minuta. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa naravno na početku ću se malo našaliti budući da je kolega Hrelja upozoravao da se raspravlja o ovoj temi zato što je izravni tv prijenos i da se ne bi raspravljalo da toga nema. Mislim da je zapravo na taj način poslao jednu krivu poruku, vjerujem da takvu poruku nije htio poslati, da je ovo beznačajna tema kojoj sada raspravljamo samo zato što nas netko gleda. To nije točno. Mislim da imam pravo o ovome raspravljati jer sam kao ministrica obitelji sa svojim suradnicima pisala i Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o suzbijanju diskriminacije i Obiteljski zakon, ali i mnoge druge koji se isključivo i na svaki način tiču i ove teme. dobro je što se ide u izmjene i dopune zakona, time se naravno zakon usklađuje sa acquisom, dakle sa pravnom stečevinom Europske unije ali isto tako ono što je jednako tako važno i sa Zakonom o rodinim i roditeljskim potporama koji se isto tako iznjedrio u mom ministarstvu bivšem kad sam bila ministrica obitelji. To je jedan jako dobar zakon koji naravno treba nastojati u potpunosti na svaki način provoditi jer smo tim zakonom proširili mogućnosti i prostor za korištenje rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta i na očeve, ali svakako omogućili ponavljam još jedanput da žene koje rade primaju punu plaću punih 6 mjeseci nakon što su rodile, ali isto tako uveli u sustav i rodiljne rodiljne naknade za žene domaćice, dakle one koje nikada nisu radile i one koje nikad neće raditi. Nastojeći, ali tu još ima puno posla, izjednačiti sve majke, dakle svaka majka bez obzira radila ona ili ne radila, bila zaposlena ili ne je jednako vrijedna i važna za društvo. Ono što mi se čini važnim istaknuti, da je ovo zakon naravno koji će promjenom koje su male ali su zapravo velike i važne i one predstavljaju jedan znatan korak u osiguravanju uvjeta u kojima rade žene koje su ionako i uvijek i nažalost mislim da će biti i ubuduće diskriminirane na tržištu rada, koje su kao što je već istaknuto vrlo često izvrgnute pitanjima jesu li udane, jesu li u vezi, ne samo jesu li udane, jesu li u vezi, jesu li rodile, namjeravaju li roditi, ako već imaju dijete žele li imati još djece. Puno puta sam slušala žene koje su na žalost od straha da će bit otpuštene, da će dobiti otkaz skrivale trudnoću. Dakle, nastojale svim sredstvima, a znate o čemu govorim da se trudnoća koliko je moguće duže ne vidi, da ne bude vidljiva, da Zato želim da ove izmjene i dopune zakona budu takve da ih svaki poslodavac može provoditi i da mora ispunjavati svoju zakonsku obvezu. Jer često puta, jučer smo o tome govorili donosimo zakone koji su u nekim dijelovima naprosto neprovedivi. Pa ako to uočimo evo u startu kod izmjena i dopuna zakona pokušajmo popraviti na taj način da poslodavac i tu naravno ne branim poslodavce, ali želim reći da su katkada u gotovo nemogućim uvjetima ako žele ispunit do kraja neke neke zakonske obveze, dakle da mogu učiniti sve da se osigura provedba zakona. Na što točno mislim? Dakle, ne bi bilo dobro da imamo u ovim izmjenama i dopunama ozakonjenu tzv. kaučuk normu, dakle koja se može tumačiti na različite načine. Da ne bi bilo dvojbe pročitat ću točno stipulaciju u izmjenama i dopunama zakona, gdje se kaže u članku 2. "trudna radnica i radnica koja je rodila ili koja doji dijete" itd. "ne smije raditi na poslovima koji ugrožavaju njeno, odnosno djetetov život ili zdravlje. Dakle, upozoravam na ovu formulaciju radnica koja je rodila. Radnica, odnosno žena koja je rodila jest svaka žena koja je rodila. I poslodavac se može naći u velikoj neprilici, jer svaka žena koja je rodila može zapravo ako se tumači ova odredba ovako zapravo kako piše tražiti posebne uvjete rada. Ja mislim da bi bilo jako važno i dobro, u obrazloženju zakona se kaže žena koja je, radnica koja je nedavno rodila. Pokušajte naći takvu stipulaciju koja će točno odrediti na što je predlagatelj zakona, a onda u konačnici kad budemo glasovali i zakonodavac mislio, tako da poslodavac sutra nema nikakvoga problema kod zahtjeva svih žena koje su rodile da im se osiguraju posebni uvjeti rada. Mislim da je to važno. Ja vas molim da ovu primjedbu zaista shvatite dobronamjerno jer ona takva jest. Često puta ponavljam ne znamo kako bismo zakone koje smo donijeli zapravo dokraja provodili, a ako ih ne znamo provoditi, ako ih ne provodimo onda oni nemaju nikakvoga smisla. Dakle, ili nedavno ili godinu dana nakon povratka na posao, šest mjeseci nakon povratka na posao. Naći ćemo neko zajedničko rješenje. I još nešto. Budući da se predlaže brisanje članka 40 i 41. ali upozoravam na članak 40. koji govori o malodobnicima, odnosno o maloljetnicima koji ne smiju raditi pod određenim uvjetima, dakle ne smiju raditi i noću. Ta se odredba briše. Nigdje poslije, odnosno u ovim izmjenama zakona ne određuje se izravno zabrana rada maloljetnika noću. Jučer smo ovdje razgovarali o tome i unijeli u jedan zakon, Zakon o kaznenom postupku kojeg smo uskladili sa Konvencijom o pravima djeteta, da je dijete svaka osoba do 18-te godine. Dakle, svaka osoba koja ima manje od 18 godina je dijete. Ovdje naravno, jer smo tu sada u maloj koliziji i sa odredbama Zakona o radu, o tome kad se zapravo osoba u Hrvatskoj može zaposliti i od koje godine može raditi. Koliko znam to je 16 godina. Ali vas upozoravam da Obiteljski zakon pak kaže da dijete do 16 godina, dakle osoba do 16 godina bez pratnje roditelja ili osobe u koju roditelj ima povjerenje ne smije biti duže od 11 sati, od 23 sata iza doma. Dakle, može li raditi, ne može raditi. Jesmo li ovime zabranili rad noću? Po mom mišljenju ne ako brišemo članak 40. o kojoj se to osobi radi. Je li onda djeca mogu raditi ili ne mogu? Moramo li djeci koja rade, a dijete je svatko do 18 godine osigurati posebne uvjete Dakle, upozoravam na probleme i poteškoće u tumačenju zakona s kojima će se suočiti mnogi poslodavci, a osobno naravno podupirem svaku izmjenu koja će omogućiti dodatno učvršćivanje i dostojanstva žena i dodatno omogućavanje i širenje prostora za zapošljavanje žena što smo naravno učinili i kroz izmjene sustava doplatka i kroz izmjene sustava rodiljnih naknada. Ali taj prostor uvijek iznova moramo graditi. A ono što smo izgradili moramo čuvati. Svako izvlačenje bilo kakve cigle iz toga zida može urušiti cijeli sustav. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Imamo 4 replike na vaše izlaganje. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Evo uvažena zastupnice, doista ovaj zakon predstavlja određeni iskorak. Međutim, imamo mi i žena koji su nekad radili u Kamenskom i u Dalmatinki novi, u Đakovštini, koji se nalaze među ovim brojem od gotovo 350000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Ja ću se vratiti na onu priču o radu nedjeljom. Na žalost, ni jedna Vlada bez obzira na zakone koji postoje u Republici Hrvatskoj nije mogla promijeniti ili donijeti zakon, pa u skladu sa većinom zemalja EU koji su ograničili rad nedjeljom. Tu posebno spominjem Saveznu Republiku Njemačku. No, ono što je najžalosnije kod nas mi imamo Zakon o blagdanima, imali smo i amandmane na Zakon o blagdanima, između ostalog ja sam za vrijeme ne ne vaše Vlade nego Vlade kapetana s malo vitra tražio jedan amandman gdje je Uskrs konačno postao blagdan u RH, isto tako i Božić i drugi dan drugi dan Božića. Međutim, uvjeravao sam jednog zastupnika iz vaše stranke da se u Hrvatskoj upravo u tim velikim trgovačkim centrima, to je bio gospodin Lucić, pa sam rekao da pita suprugu kad dođe kući da se upravo na božićne blagdane, na Uskrs, na sve blagdane, na Praznik rada u Hrvatskoj radi. Iako stoji u samom zakonu da je državni blagdan po sili zakona neradni dan. Pa se pitam, nije još imam 4 sekunde predsjedniče, pa se pitam gdje je tu ustvari zakonitost takvih odluka i gdje su tu inspekcije i inspektorati koji prije svega trebaju štiti rad i pravo radnika na odmor? Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vinkoviću naravno slažem se sa jednim dijelom onoga što ste izrekli u replici, međutim postoje naravno različita praksa u različitim zemljama pa i zemljama EU i o tome kakvo je i koliko je radno vrijeme primjerice i radnim danom. Znate da ima zemalja gdje zapravo nakon 18 sati gotovo da više ništa ne možete kupiti i ima drugačijih slučajeva i drugačijih primjera. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvažena gospođo zastupnice sa puno ste razumijevanja za ovaj zakon i doista interesa o ovoj temi sada u svojoj raspravi govorili. Ovo što ste vi danas ovdje rekli nitko od nas nije niti čini mi se primijetio, a vrlo je važno. evo ne znam neke skromnosti ili nekih drugih mogu reći da ste se tako ponašali i kao saborska zastupnica još davnih '90-ih pa kao ministrica, ali onda i premijerka posebice u ovim pitanjima, ali i u drugim kao premijerka gdje je trebalo jako puno imati hrabrosti u vrijeme recesije neke donositi zakone. Ja bih samo spomenula, sve smo tu dosta toga nabrojili, ali ono što se je u ovom segmentu socijalne politike ali i obitelji posebno tiče seoskih žena, dakle žena u ruralnom prostoru za koje možemo bez imalo skromnosti reći da su stup našeg društva jer doista proizvede i one negdje oko 25% pridonose i proračunu u svojoj proizvodnji. Pa ovaj posebice vezano za ovaj Zakon o o rodiljnoj naknadi, odnosno porodiljnom dopustu koji se veže i na žene koje nisu nikad radile, posebno su dobro prihvatile i one na selu jer su konačno dobile priznanje da su i one vrijedne bez obzira što one čuvaju našu tradiciju. Neki kažu ognjištarke, da je to jedan jako posprdan izraz, ja osobno mislim da nije. Jer čuvati obitelj u jednoj sredini, odnosno znači jednako tako kao nekad čuvati vatru u kaminu, a znamo dobro što to u prenesenom značenju Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Sumrak ja mislim da je dobro na ovo na što vi danas podsjećate. Naime, često puta se sve prebrzo zaboravi, a mislim da je dobro podsjećati naprosto zato da bismo se svi zajedno dogovarali bar kad se tiče populacijske politike, brige o obitelji što ćemo i kako ćemo dalje. 2009. godina koja je bila strašna godina, godina krize kad smo morali smanjivati proračun, kad smo morali rezati, kad smo smanjivali evo na kraju i ne sramim se toga reći jer je to bila nužda, kad smo u dogovoru sa ratnim vojnim invalidima smanjili i njima mirovine za 10%, kad smo smanjili plaće državnim službenicima, naravno i dužnosnicima itd., zabranili i zapošljavanje i kupovinu automobila i tako redom nismo ni dotaknuli ni lipu od 4 milijarde kuna koje su bile namijenjene u proračunu za doplatak za djecu i za rodiljne naknade. Tako je bilo i 2010. i 2011. godine. Dakle, to je nešto što bi moralo ostati kao mjesto dogovora i mjesto suglasja. Ali kad spominjete sve ono što se evo kroz protekle godine napravilo ja mislim da je dobro podsjetiti ovom prigodom i na vraćanje mogućnosti korištenja trogodišnjeg rodiljnog dopusta za majke blizanaca, troje i više djece. Dakle, ta mogućnost je ukinuta 2001. pa je onda to poslije vraćeno. Uveden je tzv. pronatalitetni dodatak primjerice za svako 3 i 4 dijete. Pronatalitetni dodatak znači uz redoviti doplatak još 500 kuna za svako 3 i 4 dijete, bilo nastojanje, to je dio programa koji smo usvojili u ovom Saboru, populacijske politike dakle da se obitelji odlučuju na više djece. I dobro je, dobro je što ova Vlada taj sustav, ta sredstva u proračunu nije dirala. Ni u Proračunu za 2012. ni u Proračunu za 2013. Hvala lijepa. Treća replika i poštovani zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Poštovana zastupnice Kosor vi ste s pravom rekli da su žene diskriminirane na tržištu rada i pesimistično ste predvidjeli da će to tako i dalje biti. Ja bih rekao da diskriminacija u našem društvu, što često zaboravljamo, proizlazi iz toga što smo mi još uvijek mačo društvo, društvo mužjaka, tarzana društvo u kojemu žena općenito ima podređen položaj i to prije svega u obitelji koju ovdje stalno navodimo kao primjer ali to je jedna da tako kažem pastoralna vizija obitelji konzervativno-tradicionalna gdje je zadatak žene kod većine ovih mužjaka, Tarzana i ostalih tipova junačina i heroja mačo kroatizma da da žena mora doma raditi od ujutro do navečer, odgajati djecu, kuhati, teglit, pružati seksualne usluge i to vam je poprilici ono što je namijenjeno, plus toga ako radi nije loše ali ako već radi onda će raditi u puno težim uvjetima nego muškarac, to je tekstilna industrija itd. Govorimo o nedjelji pa govorimo samo o želji. Ako se ne radi nedjeljom ne rade ni muškarci ni žene. Da tako kažem nije antifeministička neka neka pojava. Pa imate društava šta ja znam uzmite Meksiko koji je neupitno katolička 99% stanovnika su katolici zemlja, gdje se nedjeljom radi. Imate i drugačijih primjera, ne govorim. Ali

Na svojim leđima nose cijelu familiju a ta familija se ponekad nakaradno shvaća. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Slažem se s vama kolega Jurjeviću. Naime da malo sam možda pesimistički gledala u budućnost ali bojim se da me stvarnost da me stvarnost neće demantirati nego da će me stvarnost potvrditi. Naime, radi se o tome kako svi zajedno i na koji način razmišljamo o ženi u hrvatskom društvu pa onda o ženama u politici ali i o ženama na tržištu rada. Nema izravno veze s ovim o čemu govorimo ali ste me podsjetili primjerice naime mislim da svi moramo početi slično razmišljati kada govorimo o tome pa će se stvari pomaknuti pa žene neće biti diskriminirane vrlo često. Sjetila sam se vremena davnih '97., '98.godina kada smo mijenjali Kazneni zakon i kada je prvi puta u Kazneni zakon evo ja sam tada bila i članica Odbora za pravosuđe kada smo unijeli kao kazneno djelo silovanje u braku. Vjerujem da se sjećate evo nekoliko nas je i tada bilo u Hrvatskome saboru to je nailazilo na velike otpore. Ali nije to najstrašnije to je izglasano unijeto je kao kazneno djelo, ali sam prije dvije godine kolega Jurjeviću dobila na uvid presudu jednoga hrvatskog suda gdje je na temelju tužbe supruge koja je bila izložena nevjerojatnom obiteljskom nasilju nasilju supruga, koja je na kraju pobjegla s djecom, sklonila se u jedno sklonište. Podignuta je optužnica. Znate kako je završilo? Presudom u kojoj je pisalo jer je žena tužila između ostalog za kontinuirano silovanje u braku dakle po postojećim propisima u presudi je pisalo u izrijeku presude je pisalo da to djelo nije dokazano jer da žena nije imala svjedoke da je bila kontinuirano silovana. Prema tome, sva tri stupa vlasti moraju jednako uporno ali jednako iskreno i ponavljam bez fige u džepu nastojati da se promijeni najprije razmišljanje a onda naravno i praksa kada govorimo o položaju žena u društvu pa i na tržištu rada. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih klubova i zastupnika u Hrvatskom saboru po ovom prijedlogu zakona. Pozivam zamjenika ministra poštovanog Božidara Štubelja da se završno obrati Saboru. Poštovane zastupnice i zastupnici ovog Visokog doma. Prije svega bih vam želio zahvaliti na nakani da svi klubovi ovog Visokog doma podržavaju ovaj naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu. Isto tako zahvalio bih vam i na doista konstruktivnoj raspravi i sagledavanju da osim ovih elemenata koji su sadržani kao osnovni u Zakonu o zaštiti na radu zapravo smo raspravljali i u onim posljedicama i onom daljnjem nastavku svih stanja i obveza koja idu dalje. Iz vaših pitanja ja bih mogao dati dvije skupine odgovora. Prvi je onaj koji se odnosi na članak 41.zakona naime, iz tog članka se isključuje dio osoba koje imaju određene poteškoće odnosno koje su s invaliditetom i ograničenom radnom sposobnošću. On je daleko širi, precizniji i bolje riješen o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zašto smo zadržali taj zakon isto tako kao i Zakon o rodiljama i rodiljnim pravima? Jer se zapravo kroz njih preciznije sve to regulira i mijenja. I kada bi mi napravili u ovom našem zakonu posebnu posebnu preciznost onda svakom njegovom promjenom bi zapravo trebalo mijenjati i ovaj zakon, a ne znam da li je ovdje bio ili će uskoro biti upravo izmjene o ovom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim pravima i to će sigurno onda još više poboljšati. Drugi dio koji se odnosi na primjenu tog zakona. Njegova namjena i još više onog novog zakona kojeg smo najavili je da zaštitu na radu ne čini troškom već jednom cijenom jednim dijelom proizvodnog procesa i na taj način da ga doživljavamo i osnovni osnovni cilj mu je da zaštiti radnika na radnom mjestu. Isto tako ti zakoni i taj zakon je donesen za sve vrste oblika vlasništva, dakle i OPG-e i obrte obrte i poduzeća i trgovačka društva i zapravo na taj način obuhvaća i ne pravi razliku između radnica, zaposlenica ili kako hoćemo zvati na selu, u industriji, u trgovini itd. Dakle on je obuhvatan za sve. Ono što također želimo, a to je da ovaj dio kontrole jer nijedan zakon bez obzira kako je dobar ako nije osiguran nadzor, kontrola zapravo onda može biti slabo ili nikako efikasan. Mi želimo da u inspekcijskim nadzorima ubuduće se provodi više preventive, da jedan inspektor prati određenu tvrtku, određenu pravnu osobu kroz određeno vrijeme i na taj način zapravo da brine i bdije nad štićenim i zaštitom radnika na radu. Evo da ne duljim previše, hvala vam još jednom. Sve ovo što smo danas čuli uvažit ćemo i ugraditi u novi Zakon o zaštiti na radu kojeg smo najavili za drugu polovicu iduće godine. Hvala vam lijepo. Podupiremo dakle ovo poboljšanje Zakona o zaštiti na radu, međutim evo od tamo 9,30 pa sada do 11,52 u ovom trenutku imamo 346 671 nezaposlenog. Od toga je 180 000 žena, 70 000 mladih do 24 godine i 37 500 mladih bez radnog iskustva. I sad dok smo mi pričali ova 3,4 sata taj broj se vjerojatno promijenio i vjerojatno još broj nezaposlenih povećan za 200 do 300. Ja pozivam i i podupirem ove izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu ali usmjerimo snagu kako da smanjimo ovaj doista ogroman broj nezaposlenih u Republici Hrvatskoj jer ovo je pitanje svih pitanja.

zamjenik ministra Božidar Štubelj. Izvolite. **Štubelj, Božidar** Nažalost ovo je činjenica, ali je i činjenica da je vjerojatno ovo vrijeme koje smo mi ovdje proveli nastalo i nekoliko ozljeda na radu. Ovog trenutka i kroz ovaj zakon mi brinemo upravo o tome, da bude što manje ozlijeđenih, da te ozljede budu što lakše i da ne bude ovoliko smrtnih slučajeva. dok smo pripremali ovaj zakon imali smo tri smrtna slučaja na gradilištima. Cilj ovog zakona je da to smanjimo i sigurno ovaj problem je velik, ali on se rješava kroz drugi propisa, druge zakone, druga nastojanja, a ovdje isključivo brinemo o ovome. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Time smo raspravu o tekstu zakona završili. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.